ранку, шановні народні депутати та гості Верховної Ради! Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Я нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Я розумію, що у нас зараз і дощ, і корки, і багато людей на вулицях. Але, тим не менш, нам треба зараз сконцентруватися і успішно попрацювати. Тому, шановні народні депутати, готові реєструватися? Готові? Прошу реєструватися. залі зареєстровано 132 народні депутати України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у наших колег народних депутатів України: Олега Володимировича Бондаренка та Олександра Станіславовича Пасічного. Давайте привітаємо. в цей складний час зичу насамперед міцного здоров'я! І нехай всі омріяні ваші задуми задля блага України обов'язково втіляться в життя. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту в середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням заяв і повідомлень. Шановні колеги, прошу вас записатися на виступи.

Слово надається народному депутату України Данілову Віталію Богдановичу, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 10:09:20 ДАНІЛОВ В.Б. Цимбалюку, будь ласка, Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні народні депутати, шановні громадяни України, минулої неділі, 31 жовтня цього року, відбулися довибори до Верховної Ради на двох округах, ми були присутні на 197 виборчому окрузі. Що є і кидається у вічі. Насамперед був змінений ЦВК центр виборчого округу з міста Канів в місто Золотоноша. На нашу думку, не зовсім аргументовано було змінено це місце. Складається враження, що це під провладного кандидата. Наступне. Надзвичайно низька явка. Це говорить про те, що в людей немає довіри до влади, до інституції Верховної Ради. Є велика кількість зафіксованих порушень на цьому окрузі, коли від імені провладного кандидата формувалися списки і, на думку спостерігачів, роздавалися кошти. Ці списки і відомості зафіксовані і передані в правоохоронні органи. Є більше 20 таких фактів, і ми вимагаємо реакції від правоохоронців. Але нині вже третя доба після завершення голосування – і в Єдиному реєстрі досудових розслідувань немає жодного такого зафіксованого повідомлення, що говорить про те, що правоохоронці порушують чинне законодавство. Наступне. Ми як Верховна Рада маємо зробити висновки насамперед, що стосуються двійників. І це також проблема, яку має врегулювати законодавчий орган: щодо унеможливлення фіксації двійників. Тобто слід все-таки зафіксувати номери Наступна річ. Все-таки вибори мають відбуватися чесно. передвиборча агітація, і вплив найвищого керівництва держави в підтримку того чи іншого кандидата, в даному випадку провладного, ставить не в рівні умови всіх інших. Через те команда "Батьківщини" вимагає правоохоронні органи негайно відреагувати, а комітет Верховної Ради внести зміни для того, щоб в майбутньому всі учасники виборчого процесу були…

Шановні друзі, сьогодні реально знаковий день в парламенті, тому що сьогодні поставили на голосування, причому по антиконституційній процедурі, законопроект 5600. Я не буду довго казати. Я можу сказати, що цей законопроект, 5600, який говорить про збільшення податків під час енергетичної кризи і COVID, про надання податковій адміністрації драконівських додаткових можливостей для того, щоб знищувати бізнес без будь-яких вже перешкод, і це робиться в той час, коли весь світ виконує діаметрально іншу політику. У мене в руках зараз знаходиться практично той документ, на базі якого сьогодні борються з кризою всі європейські країни. Це документ Європейської комісії, комюніке, який говорить наступне, прямо цитую: "Директива ЄС про оподаткування енергоносіїв та Директива по ПДВ дозволяють державам-членам знижувати податки під час кризи". Далі, додатково: "Держави-члени ЄС могли б зменшувати ставки оподаткування". І я можу цей документ цитувати безкінечно. Але сьогодні всупереч національним інтересам і боротьбі з кризами буде продавлюватися Закон 5600. Знаєте, як він називається? Він називається: про наповнення бюджету будь-якою ціною, прямо так в назві і стоїть, тобто для поповнення доходної частини бюджету. Це означає зняти останню шкіру з підприємців для того, щоб поповнити корупційну годівницю партії влади, для того, щоб робити "Велике будівництво" з відкатами в 40 відсотків за рахунок життя економіки держави. І сьогодні це буде не просто продавлюватися, а по процедурі, яка не дозволяє навіть правки оголошувати, не дозволяє навіть боротися проти цього закону. Я можу вам показати, це від бізнес-асоціацій, Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгівельної палати, від більшості асоціацій бізнесу України, від малих і середніх підприємців, від аграріїв, де вони пишуть: кожен хто натиснуть кнопку, зелену, за 5600, він практично буде руйнатором економіки нашої держави. Я закликаю зараз мобілізуватися всім депутатам, у яких залишилось щось в голові і в серці, хоч трохи мозку, нормального, живого, і серця, де є хоч трохи України, сьогодні голосуйте проти 5600 і подумайте про тих, хто сьогодні заробляє кожну копійку в бюджет, про підприємців, і про Україну. Не вбивайте її остаточно! Слава Україні!

в оподаткуванні і ті всі корупційні оборудки, які містяться у Податковому кодексі за останні 20 років від його існування. Колега говорила про людей і колега говорила про шкіру, яку ми з цих людей збираємося цим законом зірвати. От я хочу зупинитися на цих людях, бо колега знає прізвища їх конкретні. Мова йде про виробників курятини, які в 2020 році, отримавши 62 мільярди доходів, 62 мільярди доходів, сплатили до всіх бюджетів 17 мільйонів лише. Мова йде про реалізаторів тютюнових виробів, які сплачують лише половину місцевого акцизу до місцевих бюджетів, 3 мільярди недоотримують місцеві бюджети від акцизів. Мова йде про "чорних" будівельників, які, оформлюючи багатоквартирний будинок на людину, одну фізичну особу, уникаючи сплати ПДВ, реалізують ці квартири вчорну" фактично. Держава не отримує від них майже нічого. Мова йде про інші, накопичені протягом 20 років, в тому числі і руками тієї фракції, від якої виступала колега, корупційні норми Податкового кодексу, які ми зараз усуваємо. І так, за рахунок того, що ми усуваємо всю цю корупцію, створену роками колишньої влади, ми забезпечуємо надходження до бюджету 25 мільярдів. 25 мільярдів, які підуть учителям, які підуть медикам, які підуть пенсіонерам, про яких так начебто дбає опозиція, але дбає лише в тій частині, в якій це не стосується інтересів їх спонсорів. Тому я прошу колег, переконаний в тому, що всі ми з вами маємо мозок, як сказала колега, а головне – ми маємо відповідальність перед країною, свідомість бути тими людьми, які відповідають за майбутнє всієї держави і всіх українців, підтримати цей законопроект, підтримати це відповідальне рішення і проголосувати зеленою кнопкою. Дякую. Слово надається народному депутату України Пушкаренку Арсенію Михайловичу, фракція Політичної партії "Слуга народу". 10:19:19 ПУШКАРЕНКО А.М. Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, дорогі українці! Днями монополіст Житомиргаз ініціював питання підвищення тарифів для населення. Це збурило всю Житомирщину, збурило всіх громадян, люди вийшли на протест. І фактично всі політичні сили засудили це рішення. Але це рішення Житомиргазу і намагання сьогодні підняти тарифи для населення виглядає дуже дивно, адже на фоні Меморандуму про непідвищення тарифів для населення, який був ініційований Президентом і підписаний багатьма, більшістю головами громад, мерів на Раді конгресу місцевих регіональних рад, виглядає як провокація сьогодні монополіста. Чому так? А так тому, що свого часу, коли формувався олігархат в нашій держави, облгази роздавалися: комусь – улюблений футбольний клуб фінансувати, комусь – партію фінансувати і так далі, і так далі. По такому принципу у нас сьогодні всі "житомиргази" опинилися в руках олігархів. І це сьогодні монополісти, які намагаються дестабілізовувати ситуацію, незважаючи на те, що є розуміння сьогодні між центральною владою і місцевим самоврядуванням, і докладені всі зусилля, і зроблені всі розрахунки, і знайдені відповідні ресурси сьогодні в державі для того, щоб не було підвищення тарифів для населення. Тим не менше, вони сьогодні, ці монополісти, намагаються протягнути це рішення, намагаються дестабілізувати ситуацію, збурювати людей. Коли ми сьогодні, "Слуга народу", виконуючи свою обіцянку і розпочавши демонтаж олігархічної системи, отримуємо в цьому залі спротив, отримуємо спротив на всіх телеканалах. Чому? Тому що олігархи володіють цілими фракціями дев'ять скликань в цьому залі, тому що вони володіють цілими телеканалами. І коли ми сьогодні говоримо про той закон, який ми з вами, колеги, прийняли, виконуючи нашу обіцянку, який стосується демонтажу олігархічної системи, то якраз він покликаний на те, щоби такі монополісти, як Житомиргаз і їхні бенефіціари, які сьогодні сидять за кордоном, не дестабілізували ситуацію і не намагалися підвищити сьогодні тарифи для наших громадян. Тому я хочу зараз завірити кожного українця, що підвищення тарифів для населення не відбудеться. Влада контролює ситуацію, і ми не допустимо сьогодні шабашу окремих монополістів і олігархів. Дякую.

шановний український народ! Перед початком виступу дозвольте мені від свого імені, від всього парламенту привітати сьогодні наший військовослужбовців з Днем ракетних військ і артилерії, а також інженерних військ. Це дуже важливе свято і важлива складова нашого війська. І, знаєте, я сам знаю, що таке уміння артилерії, в першу чергу, тому що бувають різні ситуації, і я вам скажу, що якщо дивитися в призму цієї війни, то цю війну якраз нашу зробили ракетні війська і артилерія в своїй більшості. Тому зі святом! Всього найкращого! І дякую, що ми тут, дякую, що ми живі. Але наступна моя тема – це щодо прийняття сьогодні важливого рішення: рішення щодо зміни зняття міністра оборони України. Комітет уже прийняв це рішення сьогодні, правильне, на мою думку, рішення. Фракція "Голос" давно говорила про те, що міністра оборони потрібно змінювати, тому що неефективний міністр під час війни - це є дуже складно для нашої країни. Питання в тому, що ми зараз говоримо і про зрив державного оборонного замовлення під час війни, ми зараз говоримо про невикористання державних гарантій біля 16 мільярдів гривень, ми зараз кажемо про зрив стратегічного планування. І нам сьогодні потрібно не просто проголосувати за його зняття, а нам потрібно зробити так, щоб пан міністр прийшов зі звітом до парламенту або на комітет і розказав про свою діяльність, розказав про те, чому у нас, у воюючій країні, Міністерство оборони є одним із самих неефективних міністерств в країні. Ми повинні згадати, як ми призначали цього міністра. Міністр прийшов в зал, з ним не розмовляв комітет, з ним не розмовляли фракції, народні депутати, ми просто натиснули кнопки, тому що хтось, можливо, з Офісу Президента… Я розумію, що це квота Президента, але ми парламентсько-президентська республіка і ми повинні перевіряти як мінімум людей, заслуховувати їх перед тим, як вони стають на посади. Так от, ми повинні надати оцінку, реальну оцінку роботи міністерства, міністра оборони і всіх його заступників. Перед призначенням сьогодні, що б не говорили про пана Резнікова: "гарна людина, гарний міністр", - але перед тим, як заступати на таку відповідальну посаду, людина повинна прийти в комітет, звернутись до фракцій і розказати своє бачення, яке він бачить з приводу розвитку нашої армії і наших Збройних Сил. Ми повинні перестати експериментувати на питаннях національної… Слово надається народному депутату України Сольському Миколі Тарасовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 10:25:41 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Прошу передати слово, пробачте, Галині Михайлюк. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Михайлюк Галина Олегівна. Шановна президія, шановні колеги, дорогі українці! Потенціал української освіти та науки важко переоцінити. Однак використання освітньо-наукових здобутків у різних сферах, зокрема в законодавчій, безумовно, потребує підтримки з боку держави. Створення належних умов і надання молодим вченим додаткових можливостей для проведення наукових досліджень та наукових технічних розробок є надзвичайно важливим завданням. Не менш вагомим є і відзначення преміями та стипендіями молодих педагогів та учасників зовнішнього незалежного оцінювання. З огляду на це впродовж тривалого часу триває дискусія про збільшення відзнак Верховної Ради України у сфері науки та освіти та їх рівномірного розподілу. Сьогодні у нас у порядку денному планується проект Постанови 6156. Я прошу підтримати вас цей проект постанови з метою забезпечення наукових та педагогічних працівників, а також обдарованої молоді, необхідним сприянням з боку держави. Дуже прошу всіх підтримати. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці України Клименко Юлії Леонідівні, фракція політичної партії "Голос". Соломія Бобровська, будь ласка. Соломія Бобровська, об'єднання "Справедливість". Ви знаєте, вчора ми голосувати абсолютно важливий законопроект, який стосується електронного посвідчення ветерана - учасника бойових дій. І в ці дні буквально збурило всю ветеранську спільноту - спільноту, яка служить, яка знає, що таке передова, лінія розмежування, яка знає, що таке втрати, знає, що таке кров, – посвідчення учасника бойових дій Руслана Михайловича Демченка.

і лобіюванням, для того щоб Чорноморський російський флот лишився в Криму. І йому не треба було б далеко йти до Криму, для окупації і для того, щоб врешті Крим перейшов без жодного зусилля, був анексований Російською Федерацією. Так от, у мене питання. Ті, хто працюють з ветеранами, ті, хто працюють з військовослужбовцями Збройних Сил, ви знаєте, скільки коштує часу і зусиль дійти до комісії Мінвету, подати документи і отримати це посвідчення? Скільки це коштує, зокрема іноземцям, які тут воюють з 14-го року і просто ледь не на колінах благають, щоб відбулася ця комісія, і отримали посвідчення для того, щоб потім можна було отримати і показати посвідчення, тимчасову посвідку на проживання? Що відбувається? В мене запитання. моїх вже три заяви, постанови зареєстровані, але, на жаль, не розглянуті, до речі, Комітетом з питань безпеки і оборони, які стосуються трьох людей, які мають пряме відношення, які є громадянами Російської Федерації, які мають пряме відношення до бізнесу в Україні. Це зокрема: а) громадянин Російської Федерації Гінер Євген Леннорович, який має у власності оборонне підприємство, яке виробляє техніку, яка згодом йде потім до нас на Донецьку, Луганську область. Він є співакціонером російської компанії, яка входить в Ростех. Інший – Олександр Орлов, бізнесмен, москвич, який тут, зокрема, тримає клуби, в які ви, шановні депутати, ходите, і ресторани, кафе, починаючи від "Єшака", закінчуючи Queen Kyiv. Так от, нагадаю вам, що він має партійний білет "Єдиної Росії". І останній: ядерний інститут НАН Росії, який до сих пір працює на Артемсолі з правом використання і дослідження надр Артемсолі. Але чомусь РНБО не накладає на це санкції. А не через те, що в нас є там величезний і великий, знаний убедешник тепер

Слово надається народному депутату України Герасимову Артуру Володимировичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 10:30:04 ГЕРАСИМОВ А.В. У лікарнях Чернігова кисню для COVID-хворих залишилося на кілька годин. У міській лікарні Миколаєва закінчився кисень. Хворі на коронавірус у критичній ситуації. В одеській COVID-лікарні закінчився кисень, десятки пацієнтів евакуюють. Пане Зеленський, це я для вас читаю заголовки новин за минулий тиждень, бо ви, здається, вже давно живете в у вигаданому світі, де у лікарень немає проблем з киснем, а війна на Донбасі закінчилася. Якби влада Зеленського ще навесні підтримала ідею опозиції, то минулого тижня 3 тисячі 839 людей не загинули б від COVID. ми зібрали необхідні 155 підписів для проведення позачергового засідання, де парламент не пізніше четверга зобов'язаний терміново прийняти законопроект про кисневі станції. Також вимагаємо негайно виплатити лікарям усе, що ви їм заборгували: від зарплат до ковідних виплат. Але виявилося, що Зеленський - майстер спорту ще й по холодних батареях та відсутності світла в оселях. Просто вдумайтесь в ці цифри: вугілля на складах в п'ять разів менше, ніж треба, з 88 енергоблоків ТЕС 55 не працюють. Якби не аварійні перетоки з Білорусі, то в нас віялові відключення в селах почалися би ще вчора при плюс восьми за вікном. А що буде, коли за тиждень вдарять перші морози? Люди залишаться без світла і тепла. Питання енергетики мало б терміново розглядати РНБО, але вони дуже зайняті розпродажем помилок у санкційних списках за сотні тисяч доларів та фальсифікацію справ проти лідера опозиції Петра Порошенка. У такій ситуації ми маємо подбати про тих, у кого ця влада забрала субсидії та пільговий тариф на електроенергію. Тому "Європейська солідарність" вимагає невідкладно розглянути законопроект 6006, аби спрямувати подаровані 2,7 мільярда доларів від МВФ на субсидії, на тринадцяту пенсію для пенсіонерів та на фінансування боротьби з коронавірусом. Ще вимагаємо терміново виділити 15 мільярдів громадам для компенсації витрат на опалення шкіл, лікарень і дитячих садочків, що передбачено в законопроекті 6218. Окремо мусимо забезпечити ковідні відділення електрогенераторами на випадок віялових відключень, інакше загиблих від непрофесійності цієї влади стане в рази більше. Не знаєте, як подолати енергетичну кризу, запитайте в тих, хто знає і вміє. Наша команда в 2014-2015 роках не лише уникла колапсу в державі з пустою казною, без енергоресурсів - ми заклали фундамент енергетичної незалежності від Росії, те, що ви з 19-го систематично руйнуєте. Тож не дивуйтеся, що всього за два роки Зеленський перетворився в політика із найвищим антирейтингом, бо Зеленський виявився не Голобородьком, а професійним брехуном. Добрий день, шановні колеги! Я хотів би звернути увагу на долю міжнародних договорів і міжнародного права. Я хочу вам нагадати, що сьогодні в порядку денному стоїть багато питань, пов'язаних з ратифікацією, денонсацією міжнародних договорів. уваги приділяємо законодавчому процесу, законопроектам, але іноді ми забуваємо звернути належну увагу саме на міжнародні договори. Хочу нагадати, що це надзвичайно важливе джерело не тільки права, ну, і в якомусь сенсі національного права, яке іноді може мати перевагу над національним законодавством. Тому я закликаю вас приділяти більше уваги цьому важливому юридичному інструменту. І хотів би також звернутись до вас з проханням підтримати спеціалізацію "Міжнародне право". Це у нас за останнє десятиліття виникла, сформувалася власна, дуже самобутня і оригінальна школа міжнародного права, яка зараз вимагає відповідної підтримки. Тобто, колеги, звертаюсь до вас з проханням підтримувати і міжнародні договори, і міжнародне право. Дякую. Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". керівник одного з комітетів Верховної Ради, ви всі добре знаєте його прізвище. І, знаєте, намагався вам всім і країні з цієї трибуни вішати таку довгу "локшину" про те, що Закон 5600 – це закон по боротьбі з корупцією. Дорогі друзі, ви зі своєю корупцією впорайтеся. Ваша корупція захлиснула країну так, що вже ключові західні газети про це пишуть. І, більше того, я вам навіть процитую одну із західних газет прямо мовою такою, як є викладено у перекладі: "Українська влада перетворила підміну понять у свій політичний стиль. Підміна понять перетворилася в нормальне правило політики. Боротьбу проти корупції підмінили війною проти бізнесу. Справедливі підходи до оподаткування підмінили драконівськими податками". Це про вас, дорогі друзі. І я хочу сказати, кого цей мій колега обвинувачує в корупції. Він обвинувачує в корупції Європейську Бізнес Асоціацію, або, можливо, Американську торговельну палату, або, можливо, Спілку українських підприємців? Ні, він просто відмиває свою шкурку, вибачте, на цій трибуні і пояснює, що це боротьба з корупцією, в той час коли провалена економіка повністю і коли вони "драконівськими" податками і надповноваженнями податкової просто нагнітають гроші в бюджет для того, щоб далі їх списувати на "Велике будівництво". Я хочу зараз всій країні сказати, що реально є в цьому законі. Якщо ви хочете взяти податки з великих корпорацій, так візьміть, А в цьому законі вони передбачають введення другого податку на землю для власників паїв. І вони будуть таким податком зганяти наших власників паїв, аграріїв зі своєї землі і примушувати продавати, тому що такі податки власники паїв не потягнуть. Вони також забирають 5 відсотків акцизного податку, який є сьогодні в наших місцевих бюджетах, забирають в центр, тому що їм не вистачає, що грабувати в країні, не вистачає, з чого відкати брати. І тому я хочу вам сказати, що Закон 5600 – це закон проти України, проти її національних інтересів, який губить економіку, який остаточно закриває шлях для фермерства і який робить податкову терористичним органом.

Шановний пане Голово, шановні колеги, хочу звернути вашу увагу в парламенті на ситуацію, яка склалася в Закарпатській області. міністр охорони здоров'я на моє пряме питання, пан Ляшко, відповів, що він абсолютно не підтримує ініціативу обласної влади щодо об'єднання 16 медичних закладів в один. І дійсно це, на мою думку, є повне свавілля місцевої влади. Але тамтешні "слуги" всупереч здоровому глузду, і навіть всупереч рішенню медичної комісії, якого нам-таки вдалося на рівні області досягти, все-таки зсунули це рішення на розгляд сесії. Окрім цього, на рівні області влада поклала око на позашкільні заклади, на бібліотеки. І, очевидно, нам всім з вами, напевно, тут зрозуміло, що йдеться про землі, про інше майно, про приміщення, яке дуже свербить смотрящим за областю. Але тут на їхньому шляху 28 жовтня стала громада, в тому числі і ветерани. І частина обласної ради зібралася, яка представляє більшість обласної ради, яка представляє громадян області, зібралася і звільнила голову обласної ради пана Петрова за його таке зухвальство і зневагу інтересів закарпатців. І що ми бачимо? Замість того, щоб дати задню і відхреститися від рішення, яке збурює край, Петров робить вигляд, що нічого не сталося, і всупереч закону через адміністративний ресурс залучає правоохоронні органи для того, щоб чіплятися за своє крісло. І навіть дехто з цієї зали додумався звинуватити закарпатців у сепаратизмі і порівняти їхні дії біля обласної ради 28 жовтня з кремлівським сценарієм зразка 14-го року. Криза жанру вже така, що дехто з цієї зали звинуватив українців на Закарпатті у у сепаратизмі, і звинуватив разом з ними і ветеранів українсько-російської війни. Колеги, ви маєте попросити пробачення у тих ветеранів, яких поважають і цінують на Закарпатті, у медиків і освітян, які теж вийшли до обласної ради 28 жовтня. І не плутайте, будь ласка, себе з державою, а відразу до себе – з сепаратизмом. з такими псевдозвинуваченнями скоро несепаратистськими так званими, залишиться хіба що двір на Банковій і "Велюр". Підкреслюю, рішення Закарпатської обласної ради – законне. Це воля закарпатців, яку представляє більшість ради. А продовжуючи ігнорувати реальність, ви як влада демонструєте зневагу не лише до місцевого самоврядування, а насамперед до людей, яких легковажно вважаєте за дурнів. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано. Перелік питань, що пропонується для обговорення і прийняття рішень, сьогодні вам надано. Переходимо тоді до їх розгляду. Вашій увазі пропонується проект Постанови про внесення змін до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Обговорити треба? Добре. Давайте тоді, тут передбачене, можливе обговорення за скороченою процедурою. Тоді я прошу записатися колег: два – за, два – проти. Будь ласка.

Будь ласка, Костюх Анатолій. Не Костюк, а Костюх. 10:42:30 КОСТЮХ А.В. Колеги, ми всі повинні працювати трохи більше, тому ця постанова нам необхідна. Ми втратили час на розгляд, я б не назвав їх - безглуздих правок, але правок, які обречені. Чому? Тому що вони популістичні, вони були не про те, як і звідки знайти гроші до бюджету, не про те, як збільшити реальні надходження, як збільшити реальні зарплати, реальні пенсії, а про те, як просто поговорити на камеру. потрібно працювати над тим, щоб покращувати. Тому ми багато часу витратили на майже пусті балачки. Зараз нам потрібно збільшити нашу роботу, нам потрібно підтримати цю постанову і відповідно пропрацювати значно більше на народ України. Дякую.

Шановні українці, шановні колеги! "Європейська солідарність" не буде підтримувати цю постанову. Я дуже просто поясню чому. От які сьогодні ключові проблеми в державі? А ключові проблеми в тому, що у нас йде вал з епідемією коронавірусу, і влада не може з цим впоратися. Окрім цього, у нас же не просто критична, а надкритична ситуація в енергетиці, підкреслюю ще раз, вчора Україна стояла на порозі віялових відключень в селах і при плюс 8 люди могли залишитися без електрики і без тепла. Але чи включила сюди влада законопроект 6006 "Європейської солідарності", який чітко каже, що подаровані МВФ кошти треба віддати людям, пенсіонерам, на боротьбу з COVID, на субсидії? Ні, не включила. Чи включила сюди влада законопроект "Європейської солідарності" 6218, за яким гроші, замість "великого крадівництва", будуть спрямовані на компенсацію громадам, на компенсацію районам, містечкам, містам для опалення лікарень, дитячих садочків, шкіл? Ні, не включила. Бо, ви знаєте, можна багато говорити на ток-шоу в телевізорі, як ви любите людей, але реальні дії показують ваше реальне ставлення до українців, а це ставлення є негативним. Саме тому, ще раз підкреслюю, ми не будемо підтримувати цю постанову. Дякую. Слово надається народному депутату України Бурмічу Анатолію Петровичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 10:45:16 БУРМІЧ А.П. Прошу передати слово Колтуновичу Олександру.

А чому не витримується пропорційний принцип, про який ми з вами постійно говоримо: відповідно до чисельності депутатів від загального депутатського корпусу? Це перше. Друге. От депутат від партії влади виступав і оконфузився, тому що він не дивися контент, наприклад, постанови, тому що важлива не постанова, а суть. Наприклад, а яке нагальне, актуальне питання має Закон про офіційну статистику, скажіть? От, Закон про офіційну статистику, як він вирішує питання заборгованості по зарплаті, питання у вугільній галузі і у інших питаннях? Тому, коли ми з вами спілкуємося, то ви хоч іноді дивіться контент, точно так само, як по бюджету. В бюджеті, якщо поправка якась збільшує фінансування на Інституту раку, не пріоритетна, ну, вибачте, я тоді розумію, чому 71 відсоток громадян України за даними КМІС, соціологія, яка була вчора опублікована, які свідчать про те, що країна рухається в неправильному напрямку. Тому з цієї точки зору, на мій погляд, пріоритетами і ті законодавчі ініціативи, які мають бути включені до даного проекту постанови, вони мають врегульовувати ряд питань. Перше – це внутрішня економічна ситуація, підтримка реального сектору економіки, компенсація

ніж зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і мінімальної пенсії. Ось які внутрішньо економічні передумови мали би бути відображені в цих документах, які стали би основною і підґрунтям для реалізації уже подальшої бюджетної політики, те, про що ми говорили. Ну, і тут немає, в даному законопроекті, те, про що казали уже колеги: щодо кисню, щодо протидії CVID-19, щодо економічної подушки для подолання пандемії і так далі, і так далі, і так далі. Тому голосувати необхідно проти такого проекту постанови. Дякую. Олександр Сергійович, просто ви згадали мене, дозвольте, знаєте, як кажуть: Платон – ти друг, но истина дороже. Перший законопроект – альтернативний, за авторством Наталії Юріївни Королевської, він включений, тому вибачте. Будь ласка, Сергій Владиславович. Соболєв, "Батьківщина". Шановні друзі, ми проаналізували уважно ті 24 пропозиції, які стоять на термінове включення в порядок денний. Ви знаєте, коли колега з фракції більшості дивується, що, виявляється, опозиція і, до речі, не дише опозиція, але і сама фракція більшості, вносять правки в Закон про бюджет, не дивуйтесь. Бо ніхто не уявляє, як з таким бюджетом країна увійде в 2022 рік. А тепер по суті. Та невже це ті ключові виклики, які вирішуються цими 24 законопроектами? Скажіть, будь ласка, де законопроект про ринок газу, який регулює негайну неможливість відключення споживачів, включаючи цілі міста, від споживання газу по боргах, які штучно були створені попередні роки? Де законопроект, який передбачає ринок електроенергії? Де чітко визначений порядок, яким чином регулюються ці питання через державні і приватні енергокомпанії? Покажіть, де законопроект, який в першу чергу передбачає поставки газу населенню і комунальному сектору? Немає таких законопроектів. Тобто таке відчуття, що в країні немає енергетичної кризи. Ви нас тут лякаєте майбутніми віяловими відключеннями. Та, дійсно, Київ ще жодного разу не відключали від електроенергії. Поїдьте 20 кілометрів від Києва і подивіться, що відбувається в селах. Тому наша фракція не буде голосувати за ці зміни, поки не буде наших законопроектів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Тарас Іванович Батенко. Потім Шахов Сергій Володимирович. Після цього переходимо до голосування.

деякі наші законопроекти, зокрема які стосуються обов'язкового державного пенсійного страхування щодо уточнення порядку нарахування пенсій, і законопроект щодо належної діагностики на лікування хворих на хворобу Паркінсона нашого покійного колеги Полякова, і ряд інших законопроектів, у мене прохання до залу підтримати дану постанову. Дякую. Дякую. Будь ласка, Шахов Сергій Володимирович. Після цього Клименко Юлія. І після цього переходимо до голосування. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, це добре, що ми доповнюємо сьогодні ще іншими законопроектами, які повинні відпрацювати в парламенті. Не один раз з цієї трибуни я вимагав поставити два законопроекти, які вирішать проблему економічної кризи і кризи сьогодні в суспільстві, яка виникла в плані того, що люди не можуть заплатити за шалені тарифи. Перший законопроект 2070, який дасть можливість розвиватися вільній економічній зоні Донбасу. Другий 6064, який заборонить сьогодні владі відключати людей від опалення, освітлення, від води, від енергетики. Скажіть, будь ласка, якщо б у людей були гроші, вони би заплатили? Безумовно, заплатили, так, нас вчили віддавати борги. А коли у людей немає чого їсти, що ми будемо тоді робити, коли люди помирають на вулицях? Негайно включити два законопроекти… Дякую. Будь ласка, Клименко Юлія, фракція "Голос". І після цього голосуємо, будь ласка. Шановні колеги, я хочу звернути увагу до всього, що тут було ще сказано, про те, що в цьому порядку денному абсолютно немає відповідей на виклики, перед якими стоїть наша країна. Перш за все це життя людей, охорона здоров'я. Друге - це національна безпека. Третє - це енергетична і економічна криза. Жодного законопроекту в цьому порядку денному немає, цей порядок денний називається "затикання дир", в ньому немає питання про те, що ми залишаємося без транзиту газу і втрачаємо 75 мільярдів гривень на рік, на 2022-2023 рік. Колеги, ми не будемо це підтримувати, поки тут не буде серйозний пакет економічних ініціатив, які дозволяють вийти країні з кризи. Дякую. Шановні колеги, ми завершили скорочену процедуру обговорення цього питання, прошу зайняти свої місця. І я ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про внесення змін до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Готові голосувати? Шановні колеги, займіть свої місця. Прошу голосувати.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ми з вами не лікарі, не епідеміологи і не інфекціоністи. Але нам і не потрібно ними бути, нам потрібно чути професіоналів і вчених, які сьогодні до нас не можуть достукатися. Вакцинація – це профілактика, вона допоможе у майбутньому, не зараз. А зараз потрібно робити ставку на опорні лікарні і медиків. Я говорю це від обличчя лікарів, які до нас звернулися. Фінансування інфекційних лікарень на нулі, а це наш останній форпост проти пандемії. Це все одно, що заставити голодувати власну армію під час стратегічної битви. Низка питань, які потребують негайного вирішення і зараз. Немає де лікувати, у більшості областей закінчується або вже закінчилися ліжка. Потрібно негайно відкривати мобільні госпіталі по всій країні. Для цього можна задіяти усі санаторії та закриті внаслідок цієї реформи лікарні. Немає кому лікувати. Лікарі працюють нон-стоп 24 на 7, копійчані зарплати. Якщо в Польщі – півтори тисячі євро, то в нас – 6 тисяч гривень, до 12 тисяч гривень. Можна порівняти: в Миколаївській області Світлана Федорова, головний інфекціоніст лікарні видала в травні премії лікарям, так її зараз по судах уже затягали. Ми вимагаємо негайного фінансування з ковідного фонду, який виділяли в цій залі, 65 мільярдів гривень і також звіту від міністра з цієї трибуни, куди поділися ці гроші. Немає чим лікувати. Криза з медичним киснем – це тільки перша ластівка. Потрібно негайно дозволити використовувати технічний кисень, бо від медичного він відрізняється тільки одним папірцем – ліцензією. Є "Азот" сєвєродонецький, "Азот" черкаський, "Азот" рівненський, які можуть дати технічний кисень. І дайте можливість сьогодні лікувати людей. 70 відсотків лікарень сьогодні не забезпечені киснем, який потрібен так людям. Далі. Лікарні первинної ланки не мають ні тестів, ні ліків. Людина дзвонить дзвонить з симптомами COVID, а їй, в кращому, випадку призначають якісь пігулки або призначають вітамінки. На тести не відправляють, бо МОЗ економить. Люди помирають, так і не дочекавшись сьогодні свого діагнозу. Шановні колеги, вимушений констатувати, що у МОЗ немає фахівців, які можуть адекватно реагувати на виклики пандемії. Суджу за результатами і за тим, що відбувається в суспільстві, яка шалена недовіра до МОЗ. Пропоную негайно створити штаб з надзвичайної епідеміологічної ситуації, до складу якого мають увійти реальні лікарі-вірусологи, епідеміологи, інфекціоністи, яких сьогодні немає у МОЗ. Дякую. Шановні колеги, переходимо далі до розгляду питань. В порядку денному наступним є проект Постанови про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки (реєстраційний номер проекту 6156). Я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань освіти, науки та інновацій Колюха Валерія Вікторовича. Будь ласка. Прошу… Скорочена процедура, хочете поставити? Будь ласка. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Нагадую, що для прийняття рішення треба нам набрати 150 голосів. Будь ласка, прошу визначатись та голосувати.

За-94 Рішення не прийнято. Я запрошую доповідача – голову підкомітету Комітету з питань освіти, науки та інновацій Колюха Валерія Вікторовича. Будь ласка. 10:58:16 Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект Постанови про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти та науки (реєстраційний номер 6156). Хочу зазначити, що проектом пропонується уточнити відповідні положення про відзнаки Верховної Ради України у сфері освіти і науки, збільшити кількість самих відзнак, залучити до конкурсу наукових робіт на премії та стипендії молодих учених у галузі національної безпеки та оброни та в інших сферах, що пов'язані з такими дослідженнями. Крім цього, проектом постанови пропонується ширше використовувати потенціал молодих докторів наук щодо здійснення ними законотворчої діяльності. Метою проекту постанови є підвищення ролі відзнак Верховної Ради у сфері освіти та науки та ширшої підтримки представників цих галузей, а саме: молодих учених (премії та стипендії), педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної позашкільної освіти, а також найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Проектом передбачається забезпечити державною підтримкою більшу кількість наукових і педагогічних працівників, обдарованої молоді, що спонукатиме їх вчитися та плідно працювати в Україні. Зокрема, передбачено збільшення кількості щорічних премій Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з 30, як нині, до 54. обласним, Київській міській та Севастопольській міській радам, а також Верховній Раді Автономної Республіки Крим, надається можливість подавати до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, до предмету якого відноситься питання освіти і науки, клопотання присудження двох, а не однієї, як передбачено зараз постановою, відповідних премій. По-друге, збільшення кількості премій Верховної Ради України молодим вченим з 30, як нині, до 50. Наступне. Збільшення кількості іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених, докторів наук з 30-ти, як нині передбачено постановами, до а також збільшення кількості премій Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти з 30 до 50 осіб. Проектом постанови також уточнюються відповідні положення про відзнаки Верховної Ради у сфері освіти та науки, залучаються до конкурсу наукових робіт на премії та стипендії молодих учених в галузі національної безпеки та оборони та в інших сферах, що пов'язані з дослідженнями, які містять таємну інформацію, а також ширше використання потенціалу молодих докторів наук щодо здійснення ними законотворчої діяльності. одностайно підтриманий всіма членами Комітету з питань освіти, науки та інновацій. Співавторами цієї постанови виступили всі без виключення члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій. І комітет на своєму засіданні шостої, частини третьої статті 138 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки (реєстраційний номер Верховної Ради України є велика економія коштів на утримання Апарату Верховної Ради. Імплементація даної постанови не потребуватиме змін до державного бюджету. За рахунок економії коштів, які не виплачуються, в тому числі нам за прогули, і за рахунок цього щороку виникає велика економія коштів, давайте ці кошти перенаправимо і підтримаємо наших науковців, наших дітей, які стають абітурієнтами вищих навчальних закладів і мають високі результати складання зовнішнього незалежного оцінювання. звернути увагу на цей проект постанови і підтримати її в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, далі в нас заплановані запитання доповідачу і відповіді на них три хвилини. Будь ласка, доповідач залишіться. Залишіться, будь ласка, на місці, до вас питання зараз будуть. Шановні колеги, прошу записатися на запитання.

дякую за цю ініціативу, вона є дуже важливою. Дійсно, всі, представники всіх фракцій і Комітету освіти, науки та інновацій підтримали цю постанови, ми її всі разом розробляли. вас попросити, щоб ви акцентували увагу на тому, які категорії безпосередньо освітян, дітей наших отримають виплати безпосередньо від Верховної Ради України, щоб всі люди почули, для кого конкретно розроблена ця постанова і хто отримує, які премії. Дякую. 11:04:41 КОЛЮХ В.В. Дякую. На ваше уточнююче питання доповідаю. Мова йде про збільшення кількості щорічних премій Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. цифра становить 30 осіб. Ми хочемо збільшити до 54, по два кандидати з кожного регіону України. А також мова йде про збільшення кількості премій Верховної Ради України молодим вченим. Нині постановою передбачено 30 осіб, ми хочемо збільшити до 50 осіб Крім цього, постановою передбачено збільшення кількості іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених, докторів наук з 30 до 50, а також збільшення, наголошую, премій Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання на базі повної загальної середньої освіти з 30 осіб, як нині передбачено постановою, до 50. Тобто фактично ця… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народній депутатці України Михайлюк Галині Олегівні, фракція політичної партії "Слуга народу". Дійсно, створення належних умов для надання додаткових можливостей вченим для проведення своїх розробок є надзвичайно важливим питанням. Я маю два коротких запитання для вас. Ви говорите, що ви плануєте ширше використовувати дослідження молодих докторів наук. Що мається на увазі, яким чином ви хочете залучати молодих докторів наук? І друге питання. У проекті також йдеться про залучення СБУ до відбору конкурсних робіт, що містять таємницю, таємну інформацію. Підкажіть, будь ласка, яким чином ви плануєте залучати СБУ до відбору цих особливих наукових робіт, і також яким чином профільний комітет разом з СБУ буде відбирати найкращі роботи? Дякую. 11:06:49 КОЛЮХ В.В. Дякую за запитання. По першому питанню скажу, що участь науковців у законопроектній роботі досить часто використовується профільними комітетами Верховної Ради України. І ми преміюванням цих науковців ще раз дамо можливість їх залучати до роботи. І я думаю, що багато комітетів користуються послугами різних експертів, науковців. І якщо вони приймають участь у розробці того чи іншого законопроекту, то честь їм і хвала. І ми також готові їх преміювати, і їхні дисертаційні роботи, їхні монографії апробовувати в законодавчому полі. Це перше питання. Друге питання. Дійсно, ми розширюємо перелік науковців, які підпадають під премії і стипендії. Мова йде про дослідження, пов'язані із питаннями, які містять таємницю. Не всі члени Комітету з питань освіти та науки мають доступ до грифу таємності. Тому, я думаю, що до цього процесу треба … Дякую. Валерій Вікторович, дякуємо. Зараз у вас ще буде можливість відповісти від імені комітету. Я так розумію, ви рішення комітету вже озвучили в загальному висновку. Але, якщо можна, тому що це повна процедура, я даю вам ще деякий час озвучити рішення комітету. Потім до вас будуть запитання, як до представника комітету. Будь ласка, зараз ваша доповідь… співдоповідь головного комітету. Будь ласка. Дякую, пане Голово. Оскільки я представляю не лише групу авторів цього проекту постанови, а і представляю позицію Комітету з питань освіти, науки та інновацій, хочу ще раз наголосити на тому, що на засіданні комітету ми одностайно підтримали даний проект постанови і рекомендували Верховній Раді України за результатами розгляду цієї постанови прийняти в цілому проект Постанови про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти та науки (реєстраційний номер 6156). Дякую. Дякую, Валерій Вікторович. Будь ласка, запишіться 3 хвилини на запитання до Валерія Вікторовича, але вже як представника комітету, будь ласка. Слово надається Тимошенко Юлії Володимирівні, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання Соболєв, будь ласка, Сергій Владиславович. і дати можливість талановитим студентам, молоді отримати стипендії, розглядати його годину в умовах коронакризи, в умовах енергетичної кризи, в умовах тотального розвалу економіки? Ви посади не поділили? Навіщо ви тягнете час і посміховисько робите з країни? Ви подивіться на цю сесійну залу. Попереднє питання фракції більшості, яка нараховує 250 чоловік, дала 169 голосів. Ви вдумайтесь, що ви робите в таких умовах? Вам не соромно далі тягнути час? Чи ви думаєте, що ви з людей далі дурнів будете робити? Як ви можете використовувати годину часу, такого дорогоцінного, замість розгляду найважливіших питань, розглядати питання, яке вирішується за хвилину, і зал би проголосував… Пане Соболєв, нам не соромно підтримувати молодих науковців, нам не соромно підтримувати випускників шкіл, абітурієнтів, мають результати зовнішнього незалежного оцінювання на найвищому рівні, нам не соромно підтримувати педагогічних працівників і таке інше. Тому ми на комітеті приділили цій постанові досить багато уваги, і зал потребує детального обговорення. Дякую. Слово надається народному депутату Костенку Роману Васильовичу. (Шум у залі) Так він до вас звернувся, це форма звернення. Шановні колеги,

Інна Совсун, фракція "Голос". Шановний доповідач, дякую вам за представлення. Дуже вдячні за те, що зараз комітет приділяє увагу цьому питанню. Але, разом з тим, нам важливо пам'ятати от про що: що, виділяючи гроші на окремих науковців, на окремих студентів, на окремих людей, ми не вирішуємо системної проблеми в освіті. На превеликий жаль, у нас сьогодні молоді науковці залежать від цих премій головним чином, тому що вони всі працюють на 0,5 ставки.

все-таки, вирішивши це питання, повернемося до питання фінансування науки та освіти в Україні, тому що зараз, коли науковці працюють на 0,5 ставки і тікають за кордон… Пані Інно, ваше зауваження є досить слушне, і це питання дійсно треба вирішувати комплексно і системно. Але давайте хоч якось від імені Верховної Ради заохотимо молодих науковців і абітурієнтів вищих навчальних закладів, і ця премія їм дійсно надасть можливість у проводити наукові дослідження і здобувати знання у вищих навчальних закладах для абітурієнтів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Валерій Вікторович, займіть, будь ласка, своє місце. Будь ласка, право на репліку в Сергія Владиславовича Соболєва, хоча, ну, це таке, оціночна категорія. Будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Якби ви хотіли підтримати цю постанову, вона була б проголосована за три хвилини. А так ми вже 15 хвилин і ще майже годину будемо обговорювати абсолютно нікчемні питання, замість того, щоби негайно вирішити питання фінансування молоді талановитої. Саме тому нам абсолютно зрозуміло, що в напівпорожній залі, я прошу операторів показати, що твориться в залі, коли розглядаються питання найважливіші для держави, фракція більшості відсутня. Саме тому ми наполягаємо, щоб негайно було розглянуто це питання. Голоси в залі є, ми, до речі, побачимо, як ви проголосуєте за це питання. Вирішити це питання і далі переходити до нагальних питань, які потребують вирішення, а не тягнути час. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо далі. Шановні колеги, далі у нас виступи від фракцій до трьох хвилин. Прошу представників фракцій записатися на виступи.

Слово надається Підласій Роксолані Андріївні, фракція політичної партії "Слуга народу". Гришина, будь ласка. Шановні колеги, насправді ситуація полягає в тому, що в цьому залі ми набагато більше приділяємо увагу поправочному спаму, замість того щоб приділяти увагу важливим питанням освіти та науки, яким, на жаль, ця увага в цій державі зараз приділяється не на тому рівні, на якому заслуговують наші освітяни і наші науковці. І я думаю, що вони достойні того, щоб зараз годину нашого парламентського часу ми присвятили обговоренню тих проблем, які на сьогодні існують у сфері науки і освіти, оскільки протягом 30 років освіта та наука у нас недофінансована і ніколи не була пріоритетом для цієї держави. І на сьогодні ми виводимо освіту і науку в пріоритети, про що яскраво свідчить проект державного бюджету, де освіта і наука стоять у нас в п'яти пріоритетних напрямках, які будуть фінансуватися на наступний рік. Що стосується безпосередньо цієї постанови. Колеги, я впевнена, що кожен з вас зараз підтримає зеленою кнопкою ті важливі зміни, які пропонуються, і підтримає загалом нашу сферу освіти на науки. Молоді вчені, педагогічні працівники дитячих садочків, профтехів, шкіл, закладів вищої освіти, наші молоді науковці всі вони завдяки цій постанові, а також найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання, отримують додаткові можливості. це зробили за рахунок тих коштів, які залишаються у фонді Верховної Ради України, скажімо так, того, того, як окремі народні депутати відносяться до своїх професійних обов'язків, не відвідують наші засідання, і саме таким чином ми отримуємо кошти, які ми зараз перенаправляємо на підтримку сфери нашої освіти та науки. Що найважливіше ми робимо в цій постанові? Ми збільшуємо кількість винагород, збільшуємо значним чином: замість 30 премій для педагогічних працівників кількість премій збільшиться до 50. З 30 до 50 збільшиться кількість премій для молодих учених, а також кількість премій та стипендій молодим ученим-докторам наук. Саме вони потребують підтримки від держави, оскільки ми вже говоримо про те, наскільки недофінансована у нас наука протягом всіх цих останніх років. Ну і, звісно, ми не забули про наших дітей, про наше майбутнє України, про тих дітей, які зовнішнє незалежне оцінювання склали на найвищому рівні. Вони так само, не 30, а 50 наших талановитих дітей, отримають допомогу від Верховної Ради України. Дякую. Слово надається народному депутату України Костенку Роману Васильовичу, фракція політичної партії "Голос". Совсун Інна Романівна, будь ласка. Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, безперечно, я підтримуватиму цю постанову і закликаю всіх колег підтримати її. Чому? Тому що ми повинні продемонструвати, що для парламенту освіта і наука є важливими. Ми повинні продемонструвати, що ми визнаємо, скільки зусиль потрібно науковцям докладати для того, аби робити дослідження. Ми визнаємо наукові результати та освітні результати дітей, які найкраще склали зовнішнє незалежне оцінювання. Але я би хотіла, щоб ми не обманювали себе, що ми цим вирішуємо якісь системні проблеми в сфері освіти та науки. На превеликий жаль, сьогодні більшість українських науковців залежать від цих премій в першу чергу тому, що вони працюють на 0,5 ставки, вони отримують зарплати сьогодні, які є меншими, ніж зарплати кур'єрів, які розвозять їжу по Києву. Це абсолютно неприйнятна ситуація, яка, на превеликий жаль, залишається нормою вже не перше навіть десятиліття. Саме через це ми втрачаємо наукові кадри, через це українські науковці тікають за кордон, тому що вони не можуть тут працювати, вони не можуть тут виживати, вони не мають можливості проводити наукові дослідження. На превеликий жаль, так само страждають українські діти в системі освіти. Зараз, відзначаючи найкращих і заслужено і заслужено відзначаючи їхні високі результати зовнішнього незалежного оцінювання, ми не можемо ігнорувати той факт, що на сьогодні у нас в сфері освіти присутня величезна нерівність. На превеликий жаль, діти з бідних родин у нас є дискримінованими в доступі до якісної освіти, діти з сільської місцевості є дискримінованими в доступі до якісної освіти. І, на превеликий жаль, ця дискримінація стала тільки сильнішою зараз за останні два роки дистанційного навчання. Ми спостерігаємо те, як діти, у яких вдома немає комп'ютерів, у яких в школах не організовано дистанційне навчання, втрачають вже другий рік навчального процесу. І, на превеликий жаль, ми не робимо геть нічого для того, аби цим дітям сьогодні допомогти вийти з тієї ситуації, в якій вони опинилися. Я з колегами і з "Голосу", і з інших політичних партій зареєстрували два місяці тому проект постанови про те, аби запровадити спеціальну програму реабілітації в системі освіти для подолання наслідків COVID-19. На превеликий жаль, нічого не відбувається в цьому напрямку, постанова залишається нерозглянутою. І замість того, аби виділяти ресурси для того, аби вирішувати системні проблеми, на жаль, влада надалі надає пріоритет дорогам, дорогам і ще раз дорогам. Я дуже сподіваюсь, що все-таки ця постанова буде проголосована, але так само що вона відкриє нам шлях до глибшої дискусії про те, яким чином нам необхідно стимулювати, реформувати та фінансувати систему освіту і науки. Для того, щоб ми відзначали не тільки високі результати найкращих, а й пишалися тим, що у нас усі діти мають якісну освіту. Дякую. Слово надається народному депутату України Морозу Володимиру Вікторовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 11:21:39 МОРОЗ В.В. Надайте, будь ласка, слово Колтуновичу Олександру Сергійовичу. Дякую, вельмишановний Руслан Олексійович. Шановні колеги, я також підтримую дискусію щодо підтримки наших науковців, освітян та інших. Однак раз уже ми почали спілкуватися щодо проблем, то я хотів би також звернути увагу на проблеми, які є на сьогоднішній день у галузі і що ви намагаєтесь врахувати цією постановою. Ми, безумовно, наша фракція "Опозиційна платформа – За життя" підтримає даний проект постанови, оскільки вважаємо його доречним. зверну увагу ще на інші моменти. Перше, насамперед по суті постанови. Ви двічі, і виступаючий, і представник комітету, акцентували увагу на те, що збільшується кількість стипендій

дані Державної служби статистики України. За минулий навчальний рік вони фіксують: кількість аспірантів – 25 тисяч 245 осіб. 50 премій на 25 тисяч аспірантів, при цьому 11 тисяч… Це великі цифри, загалом це більше 26 тисяч науковців, які займаються, молодих людей, які займаються науковою діяльністю. 50 премій і 26 тисяч молодих науковців, молодих вчених. Ось як ми їх підтримуємо. Це раз. Це щодо пріоритетності. Але, я повторюсь, добре, що ми хоч збільшуємо їх з 30 до 50. Наступний момент, що стосується проблем, про які ви тут так багато казали. А чому ніхто не каже, що не в пріоритеті в бюджеті науковці, хоча б з тієї точки зору, що не фінансуються науково-дослідні інститути Національної академії наук України і інших галузевих академій? Чому ніхто про це з комітету профільного

поправки, що мають фінансуватися зовсім іншим чином наукова і науково-технічна діяльність, а не давати їм подачку у вигляді премії для того, щоб потім не платити заробітну плату впродовж кількох тижнів. Інший момент. Люди, які працюють і змушені виходити у відпустку за власний рахунок. Чому також це питання не піднімається? Чому перед міністром фінансів не піднімаєте ці проблеми? Або так само, коли партія влади ініціює дві ТСК по Національній академії аграрних наук, щоб в рейдерський спосіб захопити цілісні майнові комплекси і цілісні земельні масиви? Чому про це ви мовчите, профільний комітет, і про це нічого не Або коли забудовники хочуть здійснювати рейдерські захоплення будівель Академії наук? Ось які проблеми є нагальні сьогодні, які необхідно… Слово надається народній депутатці України Зінкевич Яні Вадимівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 11:24:57 ЗІНКЕВИЧ Я.В. Прошу передати слово Софії Федині. Частина монофракції загуляла невідомо де, відповідно у нас з'явився час поговорити про науку. Але питання, шановні колеги, а скільки часу є у тих пацієнтів ковідних лікарень де немає кисню? У вас чотири місяці немає можливості, немає часу і бажання поставити на голосування законопроект, який забезпечить лікарні кисневими станціями. То ми можемо говорити тут не про переживання про науку, а про вищий рівень цинізму. Але якщо ми вже маємо можливість зараз проговорити те, за що ми могли проголосувати отак от, миттєво, то я скажу, що ця постанова, хоча "Європейська солідарність" її всеціло підтримує, це є спроба загасити пожежу всеукраїнського масштабу водичкою на денці горнятка, тому що проблеми сфери освіти і науки є набагато масштабнішими. Давайте говорити чесно, поодинокі премії не вирішать тої проблеми мізерних зарплат вчителів і викладачів. Ну, не може вижити вчитель на зарплату 6-7 тисяч гривень. Не може вижити викладач на зарплату 8-9 тисяч гривень, притому що одна-єдина стаття в Scopus, якщо ти хочеш її законно опублікувати, коштує близько 700 євро. Як викладач має удосконалюватися і як він має репрезентувати українську науку на міжнародній арені? Давайте далі говорити чесно. Ми сьогодні маємо критично велику проблему із рівнем і якістю освіти як школярів, так і студентів, два роки в в реаліях COVID і дистанційного навчання. І ми маємо чітко позиціонувати, що так, як згадувала одна із моїх колег раніше, ми маємо критичну проблему з дискримінацією тих, хто не має можливостей доступу до дистанційної освіти. О'кей, якщо одна дитина має гаджет чи комп'ютер, якщо в родині п'ятеро і більше дітей (ми, на щастя, маємо такі родини в Україні), то яким чином, за які ресурси вони можуть забезпечити навчання своїх дітей? Мені видається, що загальносистемно робиться все для масової еміграції молодих науковців, такий своєрідний brain drain. І таке враження, що Україні вони і не потрібні, тому що сірою тупою масою легше управляти. Я не хочу, щоб моя країна асоціювалася в когось з сірою тупою масою, але результат Державного бюджету на 2022 рік свідчить про мізерну підтримку освіти, науки і культури, які є критичними для розвитку держави як такої. А вишенькою на торті – нові спроби московізації української освіти. Слово надається Тимошенко Юлії Володимирівні, фракція "Батьківщина".

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ми обговорюємо за повною процедурою питання надання стипендій талановитим науковцям. Ви знаєте, колеги і українці, я проглянув з десяток постанов, які Верховна Рада приймала такого ж плану жодна постанова не обговорювалась зовсім. Їх голосували одразу в цілому і давали премії науковцям, які вони заслужили. А що зараз відбувається? Я просто хочу, щоб ми зрозуміли дуже чітко, чому зараз година дорогоцінного парламентського часу витрачається на те, щоб начебто говорити про підтримку науки. Хочете про науку - я вам скажу буквально два слова. Подивіться бюджет, який ви вчора ухвалювали в першому читанні, скільки ви там на науку виділили? Нуль! Зеро на підтримку науки – ось справжня турбота про науку, а не постанови про стипендії науковцям молодим! Друге питання. Ви знаєте, от скажіть, будь ласка, в час коли Україна лідирує в Європі за темпами COVID, коли у нас переповнені лікарні, коли люди помирають від COVID, де законопроекти на боротьбу з COVID? Чому ми це не розглядаємо? Чому не розглядається законопроект Юлії Тимошенко, який передбачає зниження тарифів для людей? Чому цей закон зараз ми не розглядаємо? А замість того, щоб це розглядати, витрачається час. А потім нам розкажуть, давайте за скороченою процедурою 5600, який вбиває бізнес, тотально вбиває. Це не треба обговорювати. Земельний закон про розпродаж української землі як розглядали? За скороченою процедурою. Антиолігархічний закон як розглядали? Не треба було обговорювати, правда? За скороченою процедурою. Але за те зараз, щоб затягнути час, розглядають по повній. А знаєте, українці, в чому справжня причина? А справжня причина в тому, що зараз йде дерибан посад в уряді. І саме через те, що не можуть домовитися між собою, хто яку посаду в цей пір під час чуми, в час цього коронавірусу буде обіймати, затягують пленарну роботу у Верховній Раді. Подивіться на сесійну залу: депутатів від "Слуги народу" практично немає, голосів на підтримку законопроектів немає, в цьому справжня причина затяжки цього часу. Ми пропонуємо негайно припинити цю дискусію, негайно припинити, розглянути законопроекти, які стосуються тарифів, розглянути законопроекти, які стосуються мінімальних пенсій для людей, розглянути законопроекти, які стосуються COVID і забезпечення сьогодні медиків усім необхідним у лікарнях. Ось це буде справжня турбота про людей. І не треба кивати на опозицію, що, мовляв, дайте нам про науку говорити. Про науку треба не говорити, науці треба виділяти реальні кошти і це треба робити в бюджеті, і не пудріть людям мізки, бо люди вже давно розібралися, хто реально Слово надається народній депутатці Констанкевич Ірині Мирославівні, "Партія "За майбутнє".

що наука має бути належно профінансована. Але відразу наголошую, що це лише крапля в морі тієї потрібної і необхідної підтримки, яку мала би надати держава для науки і науковців. Питання недофінансування науки справді є хронічним. І якщо ми порівняємо видатки з державних бюджетів на науку щороку, ми побачимо, що те зростання, яке відбувається, воно мізерне, зокрема минулого року фінансування на науку було в обсягах 824 мільйони, в бюджеті 22-го року - збільшення до 825 мільйонів, тобто нуль, нуль, нуль направду. ці кошти, на жаль, не вирішують питання ані фінансування академії наук, не вирішують питання фінансування університетської науки, зарплат науковцям. тим більше прикро, що кожен у цій залі, кожен четвертий у цій звалі є кандидатом наук або доктором наук. Адже, якщо ви подивитесь статистику, у нас в залі 74 кандидати наук і 29 докторів наук. То мені б здавалося, що це має стати колективною справою, кожен четвертий мав би об'єднатися і свої зусилля скерувати на уряд, аби переконати Міністерство фінансів у збільшенні коштів на науку. Тому я закликаю усіх присутніх докторів наук, кандидатів наук, якщо ми справді стоїмо за науку, давайте це зробимо не популізмом, не лише деклараціями, а зробимо це реальною справою. Тому депутати "Партії "За майбутнє" за науку, за підвищення стипендії, але і за реальне збільшення коштів на Академію наук і на університетську науку. Дякую.

безперечно, депутатська група "Довіра" буде голосувати за цю постанову, тому що ми розуміємо важливість сьогодні підтримки молодих талановитих наших людей, вчених, тих, хто займається розробками. Але я хочу звернути від нашої депутатської групи вашу увагу, шановні колеги, на наступне. Ми вже наводили приклад того, як в такій потужній країні, як Сполучені Штати Америки, наприкінці ХХ століття були проведені глибокі дослідження якості тих знань, які отримують учні, студенти навчальних закладів в Сполучених Штатах. І вони визнали, що якість цих знань доволі низька. І після цього терміново було підготовлено на адресу Президента звернення про те, що низька якість знань складає загрозу національній безпеці країни. Після цього були проведені певні зміни, і сьогодні в Сполучених Шатах гідні умови і для роботи науковців, і розвивається система, і в цілому країна. Що відбувається у нас? Депутатська група довіра уважно ознайомилась з національною доповіддю про стан системи освіти і науки, яка була підготовлена до 30-річниці Незалежності Національною академією педагогічних наук, надзвичайно глибоке, серйозне дослідження. І з нього, на жаль, ми можемо зробити певні і дуже критичні висновки для нашої системи освіти. Сьогодні за якістю знань Україна знаходиться вже на 63 місці в світі. Нагадаю, на початку 2000 років ми займали 33 місце, і це сьогодні має викликати надзвичайно велику стурбованість у всіх. Тому що низька якість знань наших учнів шкіл, студентів вищих навчальних закладів – це гальмує в цілому розвиток нашої країни. Тому я звертаюсь сьогодні до всіх шановних моїх колег-депутатів, до профільного Міністерства освіти і науки України. Ми маємо об'єднати наші зусилля для того, щоб максимально збільшити фінансування галузі освіти і науки, виконання всіх наукових і дослідницьких програм, підтримки наших національних академій і, безперечно, окремих талановитих, здібних учнів і студентів. В цьому саме наша місія, і тоді ми обов'язково будемо розраховувати Дякую вам. Далі у нас ще є виступи народних депутатів. Чи будуть бажати виступити народні депутати виступити, чи можемо переходити?

Тоді прошу записатися народних депутатів. Є ще депутати, які хочуть виступити.

Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, наша фракція підтримує цю постанову, безумовно, ми за те, щоб освіта розвивалася. Але сьогодні подивіться, що діється навколо Верховної Ради України. Ви знаєте, з одного боку, можна людей зрозуміти, вони бояться всього нового, тим паче, що кампанія відповідна була проведена. І я хочу вам сказати, що кампанія щодо антивакцинації була проведена набагато ефективніше, ніж держава, чий обов'язок був проводити кампанію по вакцинації. Скажіть, будь ласка, ми що, гірші за угорців і поляків? Добре, угорці – окрема нація, говорять. Але поляки - це ж слов'яни, такі ж самі, як ми. Чому там сьогодні вакциновано 53 відсотки - і у них немає ніяких проблем? А чому у нас 18 відсотків - і сьогодні блокують під'їзди до Верховної Ради України? Люди бояться, і це зрозуміло. У квітні-травні цього року ми благали і вимагали: почніть працювати з людьми, пояснюйте їм необхідність вакцинації, пояснюйте їм наслідки того, що вони не вакцинуються. Я розумію, що в травні-місяці вам нічого було говорити, вакцин не було, центрів вакцинації не було. Рік тому ми попереджали, вакцини з'являться не завдяки, а проти, і потрібно буде людей вакцинувати. Тільки тиждень, я можу сказати, вивчаючи, аналізуючи ситуацію, почалося відкриття масове пунктів вакцинації. Зараз інша проблема – не вистачає лікарів. Хіба рік тому ми про це не говорили? Задіяти студентів, задіяти військових лікарів, нам нічого не треба вигадувати, робити треба виключно те, що зробили наші сусіди, що зробила більшість країн світу. І те, що сьогодні ми займаємо третє місце в світі за кількістю добової смертності, а в Європі – друге місце, а перед нами які країни? Сполучені Шати і Росія. Але в Сполучених Штатах – більше тисячі загиблих, але в них населення – більше 300 мільйонів, а в Росії – 150 мільйонів, і у них приблизно така ж сама чисельність загиблих, у нас – 720 сьогодні. Скажіть, будь ласка, хто за це буде відповідати? Звинувачувати українців в тому, що вони вмирають, тому що не вакцинуються, сьогодні я звинувачую в цьому владу. Влада, уряд разом з цим горе-міністром Ляшком мають піти у відставку і нести кримінальну відповідальність за свою злочинну бездіяльність, внаслідок якої гинуть українці, на жаль, гинуть, і це відповідальність влади. Бажаю всім здоров'я, а владу...

Доброго дня! Це дуже важлива постанова насправді, але хочеться поговорити не тільки про неї, а про те, з чого ці постанови починалися. Коли ми прийшли в 2019 році в парламент, ми так само мали ці премії і для науково-педагогічних працівників, і для педагогічних працівників, і для молодих докторів наук, але розмір цих премій був 20 тисяч гривень або 24 тисячі гривень. Зараз пройшло два роки, як ми в парламенті, два роки, як повноцінно працює наш освітній злагоджений комітет, як одна родина. Зараз ці премії складають 136 тисяч, вдумайтесь, ми підняли їх в шість разів, в шість разів більше стало забезпечення і педагогічних працівників, і молодих науковців за рахунок премій Верховної Ради. Також ми з вами всі на початку цього року проголосували за створення нової премії - для найкращих випускників шкіл розміром 100 тисяч гривень. І наступного пленарного тижня ми з вами будемо голосувати ці 30 дітей, які насправді є найкращими за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. ,І вдумайтесь, вони набрали щонайменше 792 бали з 800 можливих. Це насправді чудові результати, таких дітей потрібно підтримувати. Але для того, щоб збільшити цю підтримку не тільки грошима, а ще й по кількості, власне, ми і розробили цю постанову комітету. Для того, щоб визначати не 30 найкращих докторів наук, які подали роботи, бо конкурси за нашу каденцію через те, що ми збільшили премію, збільшились в рази, і ми хочемо якомога більше талановитих молодих докторів наук, молодих науковців заохотити своїми преміями. Так само кожного разу, коли ми нагороджуємо спільно з комітетом і Головою Верховної Ради педагогічних працівників найкращих минулого року, ми також дивимося в їх очі і також з ними розмовляємо, і також чуємо від них, що ми не єдині найкращі. І ми тому й хочемо збільшити кількість цих премій, щоб якомога більше молодих талановитих вчителів нагородити за те, що вони роблять. Це саме стосується дітей, які складають ЗНО. Тому ми збільшували розмір премій і будемо збільшувати їх кількість. Але ще на одному хочу наголосити, шановні колеги. Ми говоримо… От зараз в залі чуємо про те, що там недофінансована наука, там недофінансована освіта. Колеги, я хочу нагадати, що Комітет освіти подав на своєму засіданні до проекту Державного бюджету на 2022 рік правки розміром в 30 мільярдів гривень. Давайте про це поговоримо. Давайте краще підтримаємо ці правки всім залом, і таким чином і збільшимо видатки на освіту, і збільшимо видатки на науку, і зможемо чесно дивитися в очі і молодим науковцям, і талановитим вчителям. Це дуже важливо. Тому дуже прошу підтримати і наші комітетські правки до державного бюджету, ну і, звісно, цей проект постанови. Дякую, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Ми завершили розгляд цього проекту постанови, тому прошу підготуватися до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки (реєстраційний номер проекту 6156). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За-345 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Вітаю, колеги. Будь ласка, Мотовиловець. Шановні народні депутати, відповідно до частини другої статті 19 Регламенту Верховної Ради України пропонуємо внести зміни до порядку нашої пленарної роботи і працювати сьогодні до завершення розгляду законопроекту реєстраційний номер 5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я дам по одній хвилині це питання обговорити, тому що сказано, що це питання може бути обговорено. Будь ласка, хто перший буде обговорювати? Князевич Руслан Петрович. Так і підемо. Будь ласка. 11:46:39 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, я вам нагадаю, що у вересні 2020 року ви самі внесли зміни до частини п'ятої статті 19 і вилучили середу з тих днів, в які Верховна Рада може продовжити роботу відповідно після 14 години. Я особисто звертав вашу увагу, що ви зіткнетесь з цією проблемою, тоді головуючий переконував, що ні, що це свідоме рішення, яке ви обов'язково будете протягом чотирьох років дотримуватись. Будьте послідовними. Але, шановні колеги, я застерігаю вас, прийняття цього рішення - це не просто грубе порушення Регламенту, це означає делегітимізацію всіх рішень парламенту після 14-ї години. Ви це робите свідомо і вас чекає відповідний результат. Дякую. Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович. 11:47:32 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, повністю підтримую позицію, яка тільки що була озвучена, справді по Регламенту ми не можемо продовжити. Але давайте глянемо логіку. Ми хочемо продовжити, щоб сьогодні прийняти законопроект 5600. Який зміст поспішати на один день, якщо згідно "Перехідних положень" цього закону він вступає в силу з 1 січня 2022 року? Тому є пропозиція. Для того, щоб йти по Регламенту, й, чесно говорячи, поважати час, графік і засідання комітетів, до речі, і колег, давайте просто перенесемо це питання першим там на четвер і спокійно розглянемо. І це буде і дотримання Регламенту, і якоїсь логіки притримуємося теж. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, від "Батьківщини" хто? Іван Іванович Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, знаєте, тут не тільки питання порушення Регламенту - тут питання елементарної совісті. Годину ви розглядали питання, яке ми могли проголосувати за одну хвилину. І зразу після цього питання ви ставите на голосування: давайте продовжувати роботу. Є якась порядність взагалі? Більше того, я вам скажу, а що робити з комітетами? На третю годину призначені комітети Верховної Ради. Коли їх проводити? Запрошені всі люди: запрошені представники Кабінету Міністрів, інших й інших заінтересованих осіб. Я вважаю, що такі рішення проводити не можна, це є порушення Регламенту, грубе порушення Регламенту. Це є делегітимізація тих рішень, які будуть прийняті після 14 години. Але, найголовніше, це є повна профанація і демонстрація повної профнепридатності тієї більшості, яка сьогодні себе називає монокоаліцією. Ми будемо голосувати проти цього. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Тарас Іванович Батенко. Шановні колеги, ми за здоровий глузд у цьому парламенті. Тому ми пам'ятаємо, що середа – це день, коли голосуються законопроекти опозиції, соціальні законопроекти. У цьому контексті соціальні законопроекти, які сьогодні ми не бачимо у порядку денному. Ми нагадуємо про те, що регламентний комітет прийняв рішення щодо відсторонення на 5 пленарних відсторонення на 5 пленарних днів голову Комітету соціальної політики пані Третьякову. Тому наша депутатська група, як і інші фракції і групи, які підписували це, вимагають відсторонити її і поставити це питання у порядок денний. За дане питання ми не голосуємо. Ми за те, щоб почати розгляд 5600, а завершити його в четвер, як це логіка й підказує. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Іванчук. Після цього, ще я бачу, Олександр Сергійович Колтунович, після цього – Гетманцев. І переходимо до голосування, зал вирішить. Будь ласка. ІВАНЧУК А.В. Шановний пане Голово, знаєте, в нас завжди згадують про Регламент, коли кому як вигідно. Наш колега пан Мотовиловець дав пропозицію, Верховна Рада може приймати колегіальне рішення більшістю від конституційного складу. Тому, пане Голово, я думаю, що нічого страшного не станеться, якщо ви поставите дану пропозицію на голосування. Дякую. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, те, що зараз пропонується зробити, є неприйнятним. О 15 годині майже у всіх заплановані засідання комітетів. На Комітет з питань свободи слова запрошено біля 20 гостей. Як їм пояснити, що із-за того, що Верховна Рада не в змозі проголосувати один закон, ми будемо зараз людям відмовляти в розгляді їх питань? Закон 5600 вже давно можна було б прийняти, якби ви його хотіли прийняти. Ви так його хочете прийняти, як олігархи його бояться. Тому я пропоную сьогодні нічого вже не міняти, а завтра прийняти цей закон у встановленому порядку, спокійно. Якщо завтра необхідно буде продовжити роботу Верховної Ради, будь ласка. А сьогодні руйнувати роботу комітетів заради цього є… Будь ласка, Гетманцев Данило Олександрович. І після цього переходимо до голосування. та 5600, ми завжди чуємо про те, що не на часі. Завжди ми знаходимо нові норми Регламенту, які не дають нам можливості розглянути зараз, а треба розглянути завтра чи на наступному тижні, чи краще взагалі не розглядати. Врешті-решт ми з вами говоримо про ресурсний законопроект для бюджету. Ми з вами говоримо про той законопроект, про який бізнес повинен завчасно знати і завчасно отримати його, аби підготуватися до його впровадження. Тому я наполягаю на тому, щоб ми розглянули його сьогодні - і вже закрили це питання, а не знущалися над цією країною. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми всі обговорили це питання. Тому прошу, визначається зал, кожен, хто як вважає, тому що це питання... Тому я ставлю пропозицію, озвучену народним депутатом Мотовиловцем, на голосування. Прошу голосувати.

Шановні колеги, рішення не прийнято, тому ми йдемо тим самим напрямком, по якому йдемо. Дякую. Шановні колеги, ми

Ми переходимо, в нас три питання підряд про усунення неточностей чи неузгодженостей у прийнятому законі. В нас є три законопроекти, по яких треба усунути неузгодженості і неточності. Переходимо, перше, до законопроекту 2203. Шановні колеги, 17 вересня 2020 року Верховною Радою був прийнятий Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України нам необхідно усунути деякі неузгодженості у певних положеннях зазначеного закону. Пропозиції щодо усунення неузгодженостей вам надано. Тому, вельмишановні колеги, ставлю на голосування пропозиції щодо усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. Я буду ставити по тих пунктах, частинах, які визначені. Тому, шановні колеги, ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці, пункту 4 розділу І прийнятого закону. Прошу голосувати.

За-336 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці, пункту 1 розділу І прийнятого закону. Прошу голосувати.

За-312 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці, пункту 2 розділу І прийнятого закону. Прошу голосувати.

За-310 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці, пункту 3 розділу І прийнятого закону. Прошу голосувати.

За-307 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці, пункту 5 розділу І прийнятого закону. Прошу голосувати.

За-312 Рішення прийнято. І останнє. Я ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці, розділу ІІ прийнятого закону. Прошу голосувати.

Оскільки проект Закону (реєстраційний номер 2203) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб був прийнятий нами як закон 17 вересня 2020 року, коли посаду Голови Верховної Ради обіймав попередній спікер, а право підпису актів, прийнятих Верховною Радою, має діючий Голова Верховної Ради, вношу пропозицію доручити невідкладно підписати зазначений закон діючому Голові Верховної Ради України Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Ставлю на голосування пропозицію доручити Голові Верховної Ради України Руслану Олексійовичу Стефанчуку невідкладно підписати Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. Прошу народних депутатів голосувати.

місця. Шановні колеги, ми переходимо до наступного питання – це питання про усунення неузгодженостей в тексті прийнятого Закону України про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (законопроект 5459-1). Шановні народні депутати, повідомляю вас, що 20 жовтня цього року Верховною Радою був прийнятий Закон про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України. Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України нам необхідно усунути деякі неузгодженості в певних положеннях зазначеного закону. Пропозиції щодо усунення неузгодженостей вам надано, тому, з вашого дозволу, буду ставити на голосування пропозиції щодо усунення неузгодженостей в тексі прийнятого Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції (реєстраційний номер 5459-1). Я також буду ставити їх почергово. Тут немає з процедури, це 131 стаття. Шановні колеги, ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці абзацу "б", підпункту 3 пункту 1 розділу І прийнятого закону. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-265 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці пункту 5 частини прийнятої парламентом редакції статті 4 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро", але в межах цього законопроекту. Прошу голосувати. За-276 Рішення прийнято. Далі. Ставлю на голосування уточнену редакцію, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці абзацу "в" підпункту 5 пункту 1 розділу І прийнятого закону. Прошу голосувати.

За-276 Рішення прийнято. І останнє виправлення. Ставиться на голосування уточнена редакція, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ прийнятого закону. Прошу голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Шановні колеги, у межах цього законопроекту неточності усунені. Дякую. У нас є дві фракції, які просять перерву з заміною на виступ. Я запрошую народного депутата Княжицького. Колеги, прошу не розходитися, ми після цього далі голосуємо. Шановні колеги, я, по-перше, хочу подякувати всім тим народним депутатам, які не проголосували за пропозицію порушити Регламент і закони, коли ми незаконно хотіли продовжити в середу роботу нашої Верховної Ради. Зараз пропонується чергове порушення закону. Ви всі чудово пам'ятаєте, як ми голосували (ну, голосували представники більшості і представники олігархів в цьому залі) за закон, який фактично узаконює олігархію і створює нову олігархію в країні, який за іронією долі назвали антиолігархічним. Голосували без заслуховування правок, проголосували три варіанти статті, де за однією статтею Президент і РНБО визначає, хто є олігарх, за другою – за пропозицією Антимонопольного комітету і інших державних органів, за третьою – спеціальною комісією, одним словом проголосували повний абсурд. Тепер нам пропонується виправити неточність. Яку? Пропонується в цьому законі в четвертій частині замінити слова "пояснення можуть бути заслухані" на слова "пояснення заслуховуються". Це вся неточність. А насправді під цю неточність переписують закон, не усуваючи ті протиріччя, які там насправді були, пишуть абсолютно нову редакцію закону всупереч Регламенту, всупереч 131 статті Регламенту. Друзі, давайте з таким же успіхом зразу туди запишемо, що ми таки є чемпіони по боротьбі з коронавірусом, як говорив Володимир Олександрович, давайте запишемо, що у нас найбільше газу, нафти і вугілля, що ми всі щасливі, що епоха бідності закінчилася. Очевидно, це повне порушення і закону, і Регламенту, і Конституції. "Європейська солідарність" закликає вас не знищувати парламентаризм. Ми в цьому залі для того, щоб, незважаючи на те, чи ми в більшості, чи в опозиції, бути відповідальними. Колеги з більшості, те, що ви в більшості, не дає вам права порушувати закон і знищувати українську державність і український парламентаризм, навпаки, це накладає на вас додаткову відповідальність за те, щоб ми всі дотримувалися закону, за те, щоб парламентаризм працював. Ще раз вас закликаю не робити помилку, не порушувати Регламент, бо завтра в будь-який закон без жодного законного приводу, без жодного голосування впишуть те, що України не може бути, що ми маємо здати Україну і зрадити Україну і українців. Давайте не будемо цього допускати. Дякую.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 Тому, з вашого дозволу, як і попередній раз, ставлю почергово на голосування пропозиції щодо усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним... Всі тексти роздані разом. Давайте я завершу. Будь ласка, в чому проблема? Будь ласка, Рахманін. Шановні колеги, перед тим, як ви перейдете до голосування, хотів би нагадати про Рішення Конституційного Суду 2-рп від 2018 року, в якому чітко зазначено, Дякую. законну процедуру, і це ставить під сумнів конституційність. І друге. Нагадую, що порушення Конституції є злочином, а далі дійте відповідно до сумління. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! вас теж з процедури, Василь Іванович? Будь ласка, Василь Іванович Німченко, одна хвилина з процедури. Тільки прохання – реально з процедури. Будь ласка, Василь Іванович. 12:45:54 НІМЧЕНКО В.І. Шановний головуючий, я хотів би, щоб ви не ділили зал: удобних і неудобних. Це по-перше. І по-друге, ви – не пастух, ви – Голова Верховної Ради України. Ідіть, будь ласка, по процедурах і по Регламенту. А тепер я скажу. Скажіть, на підставі якої норми Конституції, на підставі якої норми Конституції та Регламенту ви придумали таку нову правову категорію, як неузгодженості в тексті закону, і міняєте її постановою Верховної Ради? Ви смієтеся з правового поля України? Чи ви знущаєтесь з Конституції? Шановний Голова Верховної Ради, ви пішли не по тому шляху. Я вам гарантую, що це не відповідає Конституції, елементарні речі. І правову категорію дайте, будь ласка, її правову природу. Що це таке в законотворчості? Дякую. Мені якось дивно пояснювати такому фаховому юристу, як ви, що таке "усунення неузгодженостей", які чітко написані в 131 статті Регламенту Верховної Ради України.

Шановні колеги, останні два тижні ми з вами працювали над бюджетом, і в цій залі прозвучали тисячі поправок, і це нормальна робота. Я нагадаю, що над розглядом так званого антиолігархічного законопроекту не дали озвучити жодної поправки. І це дійсно грубе порушення Регламенту. Про які технічні неузгодженості йде мова зараз, коли в цьому пориві турбо… вірніше, дурборежимі ви проголосували абсолютно взаємовиключні норми щодо РНБО, яке буде складати списки цих олігархів, і щодо НАЗК, яке буде складати списки олігархів? І зараз ви на ваш розсуд ставите якесь, начебто технічне, голосування. Це є знову-таки шахрайство. І, більше того, таблиці, про що зараз голосує зала, немає ні в електронному вигляді, її не роздали залі. Я розумію, що конверти роблять дива, і зараз що скажуть, то монобільшість тицьне тицьне зелену кнопку, але це є дійсно грубе порушення Регламенту. Передайте цей закон на підпис Зеленському… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Соболєв Сергій Владиславович - і переходимо до голосування. Дякую. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, зайдіть на сайт Верховної Ради, ви там знайдете лише порівняльну таблицю, рішення комітету на сайті немає. Зробіть це прямо зараз, онлайн, в реальному часі. Як ми можемо розглядати такий проект постанови без рішення комітету? Друге. По суті фактично зараз є три різні норми, які регулюють, хто визначає так званих олігархів. Є норма Івана Крулька, яка була підтримана залом, тому без рішення комітету ми не маємо права розглядати це. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Разумков Дмитро Олександрович. Переходимо після цього до голосування. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, під час розгляду цього законопроекту було проголосовано три різні статті, але це було рішення Верховної Ради України, іншого не передбачено. Зараз відбувається підміна 131-ї, тому що змінюється одне слово, і під це переписується повністю стаття. Це буде сприйматися як фактично руйнування того рішення, яке було прийняте Верховною Радою України. І зміна, якої навіть ми не бачимо, оскільки рішення комітету немає. Комітет повинен був розглянути питання і внести пропозицію на розгляд Голові Верховної Ради залишити одну 5 статтю, або у варіанті, який був запропонований мною та колегами, або паном Крульком, або Офісом Президента. Цього не відбулося, і, на жаль, в цьому випадку застосування 131-ї так, як це запропоновано сьогодні, неможливо. Дякую. Мене тільки що повідомив Апарат, що всі документи викладені на сайті Верховної Ради 01.11.2021 року. Шановні колеги, переходимо до голосування. Прошу приготуватись до голосування. Ставиться на голосування уточнена редакція, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці статті 5 прийнятого закону. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Прошу голосувати.

За-249 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Ставиться на голосування уточнена редакція, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці статті 7 прийнятого закону, мається на увазі 5599. Прошу голосувати.

За-249 Рішення прийнято. І крайня, заключна пропозиція по уточненню. Ставиться на голосування уточнена редакція, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці статті 9 прийнятого закону. Прошу голосувати.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

був прийнятий нами як закон 23 вересня цього року, коли посаду Голови Верховної Ради обіймав попередній спікер, а право підписів актів, прийнятих Верховною Радою, має діючий Голова Верховної Ради, вношу пропозицію доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати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

А, я перепрошую, з процедури, будь ласка, Олександр Сергійович Колтунович. пропозиція і прохання. Зважаючи на те, що в нас йде зараз розгляд заяв про відставку, ми маємо почути від кожного з міністрів, діючих міністрів, про результати їхньої діяльності. І, на мій погляд, це має бути не якийсь там банальний звіт, а мають бути конкретні показники. Вони заходили, коли міністрами ставали, які були параметри, і ті, які зараз є. І ви тоді побачите, вийдете з цих ілюзій, що ми заходили в параметри одні, а сьогодні вони значно гірші. І це стосується і економіки, і промисловості, і екологічної політики, і питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Тому в мене прохання чисто процедурне, щоб ви також це підтримали і щоб ми зараз заслухали не банальні звіти, а реальні конкретні параметри і показники ефективності, що зроблено конкретно, що вони взяли і що віддають. Дякую. Дякую, Олександр Сергійович. Я якщо не помиляюся, то 18 стаття Закону "Про Кабінет Міністрів України" не передбачає порядок звітності у разі звільнення з посади. Шановні колеги, переходимо до розгляду… З процедури. Давайте по 1 хвилині. Хто? Ірина Володимирівна, і потім Вадим Євгенович Івченко, і переходимо до розгляду питання. Будь ласка. 12:54:55 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Шановні колеги, парламентсько-президентська республіка, якщо ми в парламентсько-президентській республіці з вами ще передбачає звітність уряду і конкретних міністрів перед Верховною Радою. Я хочу наголосити, що наша фракція неодноразово наполягала, наприклад, на звіті міністра оборони перед парламентом, і жодного разу це навіть не було підтримано. І, дійсно, сьогодні це ненормально, коли ложа уряду пуста, порожня, тільки один міністр там знаходиться, коли ми не розуміємо, за що ж їх звільняють, якщо нам розповідали, що це найефективніший уряд сучасності, що це найгеніальніші нові обличчя, а ми хочемо, щоб не цапів-відбувайлів тут зараз призначали, а щоб відбувся звіт. І у нас є дуже багато запитань і по екології, і по реінтеграції, і по економіці, і особливо по обороні, відносно того, що відбувається сьогодні в Збройних Силах України із нашим держзамовленням. Ми вимагаємо тут присутності міністрів. Ми сподіваємося, здоров'я дозволяє тут всім бути. Я теж сподіваюсь, що здоров'я дозволяє всім бути, і я всім його бажаю. Дякую. Будь ласка, Вадим Євгенович Івченко. І переходимо до питання. 12:56:08 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, "Батьківщина". Шановний Руслане Олексійовичу, ви, коли претендували на голову парламенту, ви казали про одне: ви зробите все, щоб поважали парламент і кожного депутата. В парламенті не тільки монобільшість - в парламенті є опозиція. І, повірте, повага до парламенту, коли тут будуть сидіти чотири міністри, яких ми пропонуємо, чи п'ять, на звільнення, і повага буде, коли вмотивовано кожен скаже про те, що йому не вдалось. Про це, до речі, під час п'ятирічної роботи з парламентом говорив Пет Кокс. Потрібно поважати кожного депутата і поважати, і чути меншість. Я би хотів, Руслане Олексійовичу, щоб ви з цього розпочали, ми з вами про це говорили. Дайте можливість депутатам почути мотиви звільнення. Мені особисто хочеться чітко знати і по обороні, і по оборонному замовленню. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вадиме Євгеновичу, всі звільнення сьогодні відбуваються на підставі власноручно поданих заяв. Всі міністри повідомлені про дату розгляду і запрошені. Я не можу як народний депутат приводити їх, чи як Голова Верховної Ради приводити їх до зали. Будь ласка, Рахманін Сергій Іванович. І після цього ще один… Так, все, я бачу. Яценко. Після цього переходимо. Будь ласка, Сергій Іванович. 12:57:43 РАХМАНІН С.І. Дякую. Сергій Рахманін, фракція "Голос". Я нагадаю, що відповідно до 113 статті Конституції Кабінет Міністрів є органом, підзвітним і підконтрольним Верховній Раді. Панове і пані, ніхто не скасовував парламентський контроль, ніхто не скасовував відповідальність. Це прямий припис Конституції. І те, що міністрів просто немає навіть в ложі, це означає не тільки неповагу до депутатського корпусу – це означає грубу, брутальну неповагу до всіх виборців, підкреслюю, до всіх виборців, які голосували за чинних депутатів. Дякую.

То у мене є чисто технічна пропозиція: у будь-якому разі, як би не розглянули кадрові питання, після цього все ж таки перенести і розглянути ратифікації, бо ми маємо відповідні зобов'язання перед нашими міжнародними партнерами. Тому таке прохання є. І, будь ласка, поставте мою пропозицію на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Антоне, можна, ми все-таки спочатку кадрові, і зразу після кадрових я поставлю цю пропозицію? Щоб не затягувати час. Дякую за розуміння. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України. Член Кабінету Міністрів України - міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Романович Абрамовський 19 жовтня написав заяву про свою відставку. Відповідні матеріали вам надані. Шановні колеги, тому я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-258 Рішення прийнято. Шановні народні депутати, переходимо до розгляду питання. До слова запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Володимирович Бондаренко. До двох хвилин, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні від 20 жовтня розглянув заяву пана Абрамовського Романа Романовича про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та ухвалив рішення, яким рекомендував Верховній Раді України визначитись щодо відставки міністра захисту довкілля, природних ресурсів України Абрамовського Романа Романовича у сесійній залі під час голосування. Шановні колеги, це рішення комітету – це знак нашої великої шани діяльності Романа Романовича Абрамовського з боку комітету. Мало кому вдавалося з нуля створити нове міністерство після того недолугого експерименту, який був з міністерством раніше щодо об'єднання Міністерства енергетики та довкілля. Мало кому вдавалося за такий короткий строк зібрати таку якісну, якісну, професійну та порядну команду, яку зібрав пан Абрамовський. Мало кому вдавалося встановити чіткі рамки стосовно діяльності міністерства. Тож ми висловили таку повагу до міністра і прийняли таке рішення. Але, з іншого боку, я особисто як голова комітету, я просив би вас підтримати заяву про відставку і відпустити пана міністра з посади. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати, прошу записатися двох представників депутатських фракцій на виступи "за" та двох представників депутатських фракцій на виступи "проти", до двох хвилин кожному. Будь ласка.

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні громадяни України і шановні колеги, хочу сказати вам, зараз починаємо розгляд цілої низки кадрових питань: відставки того, іншого міністра. Друзі, не тим займаємося - нам треба відставка цього Президента, який так провадить кадрову політику, що вона перетворилася на генератор випадкових чисел і генератор випадкових людей. Подивіться, що відбувається. Спочатку ми призначали якихось людей невідомо за що, тепер їх звільняємо. Виходить голова комітету, каже: "Пан міністр екології дуже гарно працював". Тоді за що ви його звільняєте? Абсолютно незрозуміло, що взагалі відбувається. Друзі, Зеленський робить наступним чином: всіма міністрами працює він. Це одна людина, яка працює всіма міністрами. Це Володимир Олександрович Зеленський. Час від часу йому хтось не подобається. Може, недостатньо гучно сміється над його жартами, може, недостатньо багато часу дивиться "95 квартал" по телебаченню, може, ще щось не те робить, тоді пішов геть. Далі, коли відправили геть, а як підібрати нового міністра? В коридор вийшов, когось побачив, хто йому сподобався - а йди в міністри, там тебя научат. Друзі, так не може працювати держава, має бути програма дій уряду. Друзі, де програма дій цього уряду? Ви, монобільшість, ми не знаємо куди цей уряд рухає державу. Далі. Згідно програми дій уряду має з'явитися програма по конкретному кожному міністерству. Далі мають з'явитися конкретні показники ефективності, що це міністерство має зробити. Далі під це має бути підібраний менеджер, який здатний це зробити, і далі він має по конкретних показниках відповідати: не справився – звільнили, справився – молодець.

Шановні колеги, ми підійшли до важливого блоку – зміни уряду, кадрові перестановки. Насправді це блок, який ще раз демонструє, що нема ніякої системної роботи сьогодні по формуванню уряду, по формуванню стратегії уряду, по тому, чим міністри мали б насправді займатися. Що ми побачили за останні два роки? Декілька разів ці міністерства, які сьогодні знову перепризначуються, то зливалися з іншими міністерствами, то розділялися. Потім проходили по пів року, по року конкурси на призначення заступників, керівників різних підприємств, які підпорядковуються цим міністрам і так далі. А по суті є міністри, які могли би ефективно показати свою діяльність, якби вони протрималися хоча би два-три роки і щоб їм дали можливість нормально працювати. Що замість цього ви їм запропонували, велика команда монобільшості? Ви їм запропонували по пів року-рік проводити конкурси, які потім в судах блокуються, переблоковуються і так далі. По рукам і ногам зв'язали стратегічні ініціативи. Вони, замість того щоб думати, яка стратегія, тактика дій в кожному напрямку міністерства, в цілому уряду, вони всі зайняті були тим, що формували по пів року штати, шукали бюджети, приміщення, автомобілі, чим займатися, на чому їздити, а в підсумку прийшли безславно до фінішу, бо ви їм по суті не дали працювати. І своєю такою бездумною політикою не даєте сформувати ні нормального уряду, ні нормальних перспектив для жодного уряду. Про що я говорю? Скасовуйте ці всі псевдопроцедури, які за останні роки понапридумували нам закордонні радники. Приведіть систему в порядок, щоб за один день можна було б призначити людину і спитати з неї, щоб за один день можна було зняти, якщо він напоров бока або не виконує нормально доручення, тоді ви відновите систему управління. Наведіть порядок із стратегією уряду, куди він рухається, і ключові питання, які він вирішує на цей рік.

Шановні колеги, ми зараз розглядаємо з вами цілу низку рішень по звільненню міністрів. Звільнення міністра з питань ми розглядаємо, якщо чесно, у дуже дивний час. Звільнення відбувається, відбувалося і відбувалося напередодні і в ході найбільшої в світі Кліматичної конференції конференції, яка є подією, куди Україна мала б їхати, представляючи свої досягнення і представляючи свої потреби і запити у процесі екологізації країни. Але, на жаль, туди українська делегація урядова поїхала, м'яко кажучи, не підготовленою, так само, як і президентська делегація, з дуже дивними тезами, з дуже дивними меседжами і не використовуючи цей захід і цю можливість повноцінно, так, як би це мало бути, якби залишався міністр на своїй посаді, якби залишалася команда на своєму місці і працювала б повноцінно, так, як це мало бути. Те, що зараз відбувається, послаблює державу і послаблює взагалі будь-які програми, які мали би реалізовуватися в цій країні. Ми зараз приймаємо дуже цікаві рішення, які підривають взагалі долю Міністерства довкілля в цій країні. Це міністерство, я нагадаю, створювалося фактично з нуля, після того, як уряд, вірніше, на Банковій прийняли рішення об'єднати два міністерства, потім їх роз'єднати. Зараз залишається міністерство без міністра. Хто наступний міністр? Яка кандидатура – невідомо. Чи залишиться команда, з якою працювати? Невідомо. В цьому міністерстві застрягають програми, в цьому міністерстві застрягають законопроекти, які необхідні народу України вже зараз для того, щоб жити в безпечному, здоровому довкіллі, і для того, щоб в безпечному, здоровому довкіллі могли зростати наші майбутні покоління. На жаль, це питання, яке стосуються не тільки цього міністерства, але стосується абсолютно…

Шановні колеги, не треба пересувати стільці на палубі "Титаніку". Ну що ви робите? Ваш уряд сьогодні – це "Титанік", і це зрозуміло виключно всім в нашій країні. І ви тягнете за собою сьогодні всю країну. Майте хоч трішечки розуму, звільніть цей непрофесійний уряд, який своєю бездіяльністю, безвідповідальністю, відсутністю антикризової програми, відсутністю бачення масштабу кризи створив сьогодні в країні таку велику проблему – проблему, що є коронавірус. Проблема – це енергетична криза. І, проблема, що сьогодні, на жаль, немає ніякого захисту людям, які восьмий рік живуть в зоні бойових дій, і сьогодні загострення на сході. І тому наша команда вимагає терміново відправити весь цей уряд у відставку. Наша команда вимагає створити професійний, антикризовий уряд, який буде спроможний сьогодні вивести країну з кризи. Ми закликаємо вас та вимагаємо терміново переглянути показники бюджету 2021 року. Сьогодні треба збільшити людям соціальні стандарти, сьогодні треба людям переглянути тарифну політику. Ми закликаємо вас зупинити політичне переслідування своїх опонентів, дати сьогодні свободу Віктору Медведчуку та дати можливість професійним людям працювати в нашій країні. Ми звертаємося до вас, що час, як і політичні амбіції, ви ставите вище ніж інтереси країни, він пройшов. Сьогодні час захистити людей, об'єднати зусилля та терміново приймати відповідальне рішення. Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено… А, будь ласка, Соболєв Сергій Владиславович. Після цього голосуємо. Прошу народних депутатів запросити до зали. Сергій Владиславович, будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, коли звільняють третину уряду, невже це провина окремих міністрів? Всі чудово розуміють, коли звільняють перших віцепрем'єрів, віцепрем'єрів, ключових міністрів, значить, щось не так в уряді? Чи ми далі будемо ховатися за черговим міністром охорони здоров'я, міністром довкілля? Так ви щойно його хвалили, він з нуля створив міністерство, а тепер, виявляється, ми його звільняємо. Наша фракція, без сумніву, вважає, що треба уряд разом з міністрами відправляти у відставку. Але ж це тільки початок. Ми ж чудово розуміємо, коли більше половини населення виступає за дострокові вибори парламенту, може, час вже наступив. Шановні колеги, обговорення завершили, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, відповідно до статті 85 та 115 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про звільнення з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Романовича Абрамовського шляхом прийняття його відставки за поданою ним заявою. заявою. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За-322 Рішення прийнято. Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідком прийнятого нами рішення. І дякуємо міністру за роботу. (Оплески) Йдемо далі. Наступне питання – про звільнення Любченка Олексія Миколайовича з посади Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економіки України. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України. Член Кабінету Міністрів України Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Олексій Миколайович Любченко 1 листопада написав заяву про свою відставку. Відповідні матеріали вам надані. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-265 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання. До слова запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Андрійович Наталуха. Будь ласка, до двох хвилин. Шановні колеги, шановна президія! Дякую. Справді, надійшла заява відповідна від віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України щодо його відставки з займаної посади. Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 2 листопада 2021 року за дорученням Голови Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука розглянув цю заяву. Під час обговорення народні депутати обговорили те, що, в принципі, вдалося за цей короткий незначний термін здійснити разом з міністерством. Ми маємо говорити і про точки росту, ми маємо говорити про реформу авторського права, яка була запущена за цей короткий строк. Ми маємо говорити про початок наведення ладу в Експортно-кредитному агентстві і стабілізацію більш-менш на ринку споживчих цін. Відповідно в процесі дискусії і в результаті обговорення члени комітету не змогли дійти згоди щодо питання відставки Любченка Олексія Миколайовича з посади Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо зазначеного питання. Я особисто хотів подякувати Олексію Миколайовичу за плідну роботу. Дякую.

Шановні колеги, хочу розпочати свій виступ із цитати ізраїльського автора афоризмів: "Бумеранг – це суддя для справедливості". Всім відомо, що за законом бумерангу як добрі, так і погані справи повертаються їх власнику. І в цьому випадку саме Олексій Миколайович отримав бумеранг, і для нього став антипідприємницький проект Закону 5600 тим бумерангом, проти якого виступають всі абсолютно бізнес-асоціації, всі підприємці. Ще 20 травня, коли він претендував на цю посаду, я закликала його втрутитися і проявити свою позицію. На той час 5600 тільки був схвалений, і він мав би показати і стати надійним захисником українського бізнесу. Але цього не сталося. жодного разу ми не чули від нього особисто позиції щодо проекту 5600. Ми не чули його висловлювання хоча би щодо шкідливості окремих норм. Тобто він не знайшов в собі сили і можливості хоча би якусь проявити ініціативу і зробити заяву. І, звісно, сьогодні, 3 листопада, коли ми розпочнемо розглядати цей ганебний проект закону в другому читанні, до нього повернувся бумерангом якраз отака його безвідповідальність і відсутність якоїсь позиції. І ще хотіла би сказати, що насправді і профільне міністерство, і сам пан Любченко мав би пояснити тут з трибуни мовчання міністерства в найскрутніші дні для економіки. Це його нездатність реагувати на виклики. Якщо він не здатен реагувати на виклики повинен йти у відставку. Але чи буде йому достойна заміна? І тут велике питання перед усім суспільством. Ми будемо голосувати за відставку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Ковальчуку Олександру Володимировичу, фракція "Слуга народу". Ковальчук Олександр, "Слуга народу", Рівненщина. Ви знаєте, слухаю ті речі, які говорять сьогодні представники опозиції і критикують з одного боку, а з іншого боку говорять, що будуть підтримувати відставку, і знову дивуюсь. Але, в принципі, вже звик до такого підходу, коли говорять одне, а роблять зовсім інше. Я хочу колегам наголосити, що коли людина йде у відставку, це не тільки тому, що вона робила погано свою роботу або щось не вийшло. Це також можуть бути особисті причини, а також може бути, шановні колеги, випадок, коли місце уступається більш кращій людині або професіоналу. Я дуже сподіваюсь, що саме в цьому випадку ми отримаємо достойну заміну, разом дамо оцінку. Тому прошу переходити до голосування, не гаяти часу і підтримати прохання пана Любченка.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Зараз ми розглядаємо питання звільнення Першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки. Скажіть, будь ласка, от шановна монобільшість, а вам взагалі не цікаво було б почути міністра, а що у нас відбувається в економіці, як у нас росте ВВП, чи воно не росте, що у нас з соціальним захистом людей, який у нас буде бюджет, які точки розвитку економіки? Це все нецікаво, не потрібно нікому? Якщо вам непотрібно, то нам потрібно знати. І суспільство хоче розуміти, чим займаються міністри на своїх посадах. Ми як опозиція не захищаємо жодного міністра. Хочете – відставляйте, нема питань, але я хочу сказати об'єктивно зараз, щоб усі це почули. Коли ми працювали в Тимчасовій слідчій комісії по викриттю скруток з податком на додану вартість, коли ми викрили таки ці скрутки, які були в 2019-2020 роках масові, по 3,5 мільярда щомісяця скручували з податку на додану вартість,– так от, я мушу це сказати, що пан Любченко, який тоді очолював ДПС, відкрив можливості вперше вперше в податковій для Тимчасової слідчої комісії отримати всі необхідні матеріали для роботи. І ті члени ТСК, які тут є від усіх фракцій, це можуть підтвердити. І завдяки цим матеріалам ми змогли добитися скруток. Чи не з цим зараз ці обшуки пов'язані, я хочу запитати? Тому давайте бути завжди об'єктивними. Але ми як фракція "Батьківщина" вимагаємо звіту кожного міністра тут, на трибуні, за його роботу, за його промахи, за всі ті речі, які зараз відбуваються в країні. І давайте цих тишком-нишком котів у мішках нам не приводьте, і потім так само не відставляйте, бо це є абсолютно неправильно. Саме через це ми не приймаємо такий підхід до відставок міністрів, коли ми не маємо можливості навіть їх почути і задати їм питання, а що вони роблять на своїх посадах. Дякую. Дякую. Слово надається Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція політичної партії "Голос". І після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, коли призначали першого віцепрем'єра, наскільки я пам'ятаю, у нас не було ні його програми, ні взагалі що він збирається робити, що він, як буде вести себе як міністр економіки, перший віцепрем'єр. Ми не мали жодного розуміння, хто ця людина і як він буде, яким міністром економіки він буде. Тому що економіка – це не податкова, і це економіка не тільки дорівнює фіскалізації, фіскальним скруткам, ПДВ і всьому іншому. Економіка – це набагато ширше. І перше, на чому повинен зосередитися будь-який міністр економіки, який прийде після цього, це робочі місця для людей і інвестиції. Тому що економіка не буде рости виключно на тому, щоби робити додаткову фіскалізацію, особливо малому, середньому бізнесу. Я вам хочу сказати, за п'ять місяців роботи пана Любченка ми не почули програми ні для великих підприємств, ні для державних підприємств, ні для державних підприємств, ні для стратегічних підприємств, які закриваються із-за того, що ціна газу перевищує будь-яку можливу собівартість, уже просто виходить в космос. Ми не почули програми для малого, середнього бізнесу, який хоче розуміти, що буде з ним до COVID і після COVID, яка в нього буде можливість. Ми не почули програму для інвесторів. Ми не почули програму для робочих місць. Нічого! Пусте місце! Якщо ми будемо так призначати і звільняти перших віцепрем'єрів, а також міністрів економіки, ми ніколи не будемо мати економіку. звернути увагу колег, щоб людина відчиталася про пророблену роботу, передала свою роботу наступному міністру, а також наступний міністр прийшов і сказав, чим він буде займатися, яка програма для кожної категорії наших громадян, бізнесу, інвестицій, а також робочих місць. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І крайній виступ на сьогодні по цьому питанню. Скорик Микола Леонідович, будь ласка. Фракція "Опозиційної платформи - За життя" буде голосувати за всі звільнення і не буде голосувати за жодні призначення. Ми вважаємо, що весь уряд має піти у відставку. Ми вважаємо, що має змінений бути економічний курс. Ми вважаємо, що мають бути проведені дострокові парламентські вибори, цього вимагає суспільство, але я відкрию таємницю, не знають ще представники більшості, що Кабмін – це найвищий орган виконавчої влади, який підзвітний Верховній Раді, і це не ваша приватна контора, де ви можете звільняти чи призначати, кого ви захочете. Буквально декілька місяців тому, коли ви призначали пана Любченка, він встановлював собі плани, як буде працювати Міністерство економіки. Де його звіт? Де звіт щодо того, щодо хибних макроекономічних показників, що надані до бюджету? Де звіт щодо того, що в нас падає економіка? Ми не можемо так просто, без звіту, випускати людину. І це стосується всіх міністерств. А головне, ми не можемо, уряд не може працювати без програми. Чим будуть займатися ті, хто прийдуть після нього? Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статей 85 та 115 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про звільнення з посади Віце-прем'єр-міністра – Міністра з реінтеграції Олексія Миколайовича Любченка шляхом прийняття його відставки за поданою ним заявою. Готові голосувати? Шановні колеги, займіть свої місця. Прошу голосувати.

За-320 Рішення прийнято. Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. І дякуємо пану міністру за роботу. Наступне питання – про звільнення Резнікова Олексія Юрійовича з посади Віце-прем'єр-міністра – Міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України. Член Кабінету Міністрів України, Віце-прем'єр-міністр – Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Юрійович Резніков 1 листопада написав заяву про свою відставку, відповідні матеріали вам надані. Шановні колеги, пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.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

Дякую. Комітет Верховної Ради України з питань реінтеграції, деокупації тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях, Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 2 листопада розглянув заяву Віце-прем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резнікова Олексія Юрійовича про звільнення із займаної посади. За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України звільнити Резнікова Олексія Юрійовича з посади. Також хотів би повідомити всіх народних депутатів, що вчора від народних депутатів, які виступали, лунали тільки позитивні відгуки про роботу. Я особисто як голова профільного комітету хотів би подякувати Олексію Юрійовичу за ту роботу, яку разом з ним ми проводили весь цей час. Хотів би сказати, що, напевно, це є приклад, коли профільний комітет співпрацює з профільним міністром. Завжди на засіданні присутній або міністр, або його заступники, всі питання розглядаються. Разом ми робили спільні відвідування Донецької області, Луганської області, приїжджали у Херсонську область по питанням Автономної Республіки Крим. Тому дякую, Олексій Юрійович, за нашу спільну роботу. Дякуємо за те, що ми разом проходили цей непростий шлях. Ми разом з вами піднімали ті питання, які хвилюють і внутрішньо переміщених осіб, і людей, які проживають на тимчасово окупованій території, дійсно робили спільну велику роботу. Тому дякуємо. Бажаємо успіхів на нових посадах і нових викликах! Дякую. Голосуємо "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього питання. Будь ласка. Слово надається народній депутатці України Іоновій Марії Миколаївні, фракція політичної партії "Європейська солідарність".

Шановні колеги, це все-таки ненормально, що міністри звільняються, чи Рада їх звільняє, а у нас немає жодного звіту про те, що вони робили чи не робили. І немає можливості прямо задавати питання про те, що можна вважати абсолютним абсолютним провалом діяльності того чи іншого міністерства. Якщо йдеться в даному випадку про пана Резнікова і про Міністерство реінтеграції, то у мене виникає дуже багато запитань про так званий телеканал "Дом", який люди називають по всій Україні телеканалом "дно". Чому саме? Тому що телеканалом "Дом", який створювався для мовлення на окупованих територіях задля того, щоб інформувати про те, що відбувається на контрольованих Україною територіях, задля того, щоб створювати позитивний імідж України, в результаті на телеканалі "Дом" ми маємо пропаганду культу Сталіна і Леніна в трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів. Скажіть мені, будь ласка, закон, декомунізація, українська позиція? Ні, відсутні. Щобільше, саме на телеканалі "Дом" ми маємо показ України, де Крим є московською територією. І насправді жодних санкцій, жодної кари за це все немає. То чим займається Міністерство реінтеграції, покриваючи саме таку ситуацію? Щобільше, з якого дива реклама телеканалу "Дом" є по всій Україні? Я нагадаю, телеканал "Дом" мав бути тільки на окупованих територіях, мовлення мало бути 50 на 50 українською і московською, для чого, не розумію. Але результат той, що зараз телеканал по всій Україні московською мовою ретранслює московські наративи і московську пропаганду. Тому питання стратегічне: якщо провал тільки з одним телеканалом, то що говорити про всі інші питання реінтеграції окупованих територій Донеччини, Луганщини і Криму? Амінь!

Дякую, Руслане Олексійовичу. По-перше, я хотів подякувати пану Резнікову за те, що він, на відміну від своїх колег, не погребував прийти до вищого законодавчого органу особисто, чим висловив повагу не тільки до народних обранців, а і до тих, хто за них голосував. І хоча в нас, на превеликий жаль, не передбачена процедура звітності і запитань, я би хотів скористатися нагодою і все-таки поставити пану Резнікову питання, і сподіваюсь, що головуючий гнучко поставиться, з розумінням до моєї пропозиції. У мене два питання. Олексій Юрійович, ви були ініціатором створення законопроекту про перехідне правосуддя. Яка буде його подальша доля з огляду на те, що ви збираєтесь переходити на інше місце роботи? І друге питання. Наскільки я розумію, ви не зможете далі працювати в Тристоронній контактній групі, яка обіймається питаннями владнання, наскільки це можливо, конфлікту на Донбасі. Тому у мене питання, хто буде вашим наступником в Тристоронній контактній групі? Руслан Олексійович, я сподіваюсь, що ви поставитесь з повагою до мого запитання і надасте можливість Олексію Юрійовичу відповісти. Дякую. Сергій Іванович, якщо можна, буде пан Костюк від "Слуги народу". Після цього ми завершимо, і я дам одну хвилину права на репліку, щоб не затягувати. Костюк, будь ласка. Народний депутат Дмитро Сергійович Костюк, фракція "Слуга народу". Дякую. Прошу передати слово Тарасу Тарасенку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Тарасенко, будь ласка. Я хотів подякувати за роботу, за плідну співпрацю з комітетом. Дійсно, комітет кожного разу вислуховує і доповіді міністра. Отже, я дякую за роботу. І прошу всіх підтримати відставку, і потім маю надію і на нове призначення. Дякую. Я перепрошую, Юрій Іванович Загородній ще виступ, і після цього коротенька репліка для пана Резнікова, і переходимо до голосування. Будь ласка, Юрій Іванович. 13:34:14 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую, Руслан Олексійович. Я прошу передати слово народному депутату України Колтуновичу Олександру Сергійовичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович Колтунович.

Шановний пане Голово, шановні колеги, я хотів би звернути увагу на те, що питання реінтеграції, зокрема Донбасу, питання надзвичайно актуальне, але воно жодним чином не виконано. Ми маємо комплекс заходів з виконання Мінських угод. Це є дорожня карта по реінтеграції Донбасу в Україну і України на Донбас. Що з цього виконано, давайте подивимось, які у нас пункти є. У нас же ж нічого… Питання миру - взагалі це питання номер один, і будь-яка соціологія вам це підтвердить. Але що ми маємо натомість? Пункт 4 – проведення місцевих виборів. Є? Немає. Далі, наступне йдемо. Пункт, наприклад, 11 – особливий статус. Є? Немає. Амністія - пункт 5. Є? Немає. Пункт 6 обмін утримуваними особами. Зеленський особисто блокує обмін утримуваними особами. Наступний момент: визначення модальностей прямого встановлення соціально-економічних зв'язків. Скасували економічну блокаду? Не скасували Донбасу. І останній момент: проведення місцевих виборів. У нас є постанова, де ми маємо проголосувати її, для того щоб на Донбасі відбулися вибори за українським законодавством за українські партії, для того щоб там була українська національна влада. Цього всього немає. Тому, ми вбачаємо, процес реінтеграції Донбасу за 2,5 роки є провальним. І з цієї точки зору, безумовно, ми проголосуємо за вашу відставку, але маємо надію, що наступний кандидат на посаду вашу дасть відповіді по кожному з пунктів Мінських угод, для того щоб Донбас повернувся в Україну, а Україна - на Донбас. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Олексій Юрійович, я попрошу вас дуже коротко, 30 секунд буквально, надати відповіді, а далі продовжимо в приват-чаті. Дуже дякую за запитання, пане Сергію. Шановні народні депутати, Закон про перехідний період як урядовий поданий до Верховної Ради, знаходиться на розгляді в профільному комітеті. Є заключення Венеційської комісії, з яким треба працювати, там є хороші рекомендації. я думаю, що цей закон буде бачити життя шляхом голосування в сесійній залі. Я готовий долучитися, в будь-якому випадку допомагати. У Трьохсторонній контактній групі, я думаю, що, напевно, вже не буду приймати участі у якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і заступник делегації Олександр Олександрович Мережко, вони будуть продовжувати. Але принципове рішення приймає Президент по формуванню оновленого, можливо, складу делегації. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Юрійович. Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статей 85 та 115 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про звільнення з посади Віце-прем'єр-міністра – Міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Юрійовича Резнікова шляхом прийняття його відставки за поданою ним заявою. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу голосувати. За-329 Рішення прийнято. Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. І дякую, Олексію Юрійовичу, за гарно виконану роботу. Дякую, Олексій Юрійович. Переходимо далі. Наступне питання: про звільнення Уруського Олега Семеновича з посади Віце-прем'єр-міністра – Міністра з питань стратегічних… Є пропозиція - без обговорення це питання. Ні? Добре. …З питань стратегічних галузей промисловості України. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України. Член Кабінету Міністрів України, Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей Прошу підтримати та проголосувати. За-254 Рішення прийнято. прийнято. Переходимо до розгляду питання. До слова запрошую голову Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитра Андрійовича Наталуху. До 2 хвилин, будь ласка, Дмитро Андрійович. Дякую. Колеги, давайте зізнаємось, що реформа стратегічної галузі назріла давно, і у нас промисловість насправді в країні певний час була сиротою. навіть не скликання, минулого керівництва, їй місця не знайшлося, а свого міністерства не було. І тому було прийнято рішення, як на мене, абсолютно правильне: створити нове відповідне міністерство стратегічних галузей промисловості. Питання полягало лише в тому, що лідерство в цьому міністерстві, на жаль, залишило бажати кращого. Дев'ять місяців тому, колеги, я нагадую вам, в цьому ж залі майже з цього самого місця я публічно оголосив про те, що я починаю збір підписів. Сто колеги, тоді, підтримало цей процес, але, на жаль, на жаль, це рішення ми приймаємо лише сьогодні. Чому, на жаль? Тому що ми втратили дуже багато часу. Тому що за ці дев'ять місяців у нас так і не відбулася реформа оборонних закупівель. У нас є оборонне замовлення Шредінгера, тобто, наче є пролонгація попередніх контрактів, але оборонного замовлення по факту немає. Це сьомий рік війни, я вам нагадаю. немає адекватної корпоратизації Укроборонпрому, в якому 118 стратегічних оборонних компаній - досі немає чіткої стратегії перетворення і капіталізації. космічної галузі, незважаючи на те, що ще в березні цього року ми з комітетом розпочали процес запуску супутника України. На сьогоднішній день навіть ця історія на цей рік провалена, незважаючи на безпосереднє доручення Президента. У нас немає стимулювання високотехнологічних галузей промисловості, тому що, я просто хотів би вам повідомити, колеги, що розробку кевларового бронежилета і будівництво першої фабрики Tesla профінансував уряд Сполучених Штатів. уряд України профінансував хоч щось високотехнологічне в стратегічній галузі промисловості? Тому комітет прийняв рішення задовольнити заяву… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього питання.

які не спроможні підняти ту чи іншу галузь, на ті чи інші посади, зокрема і на цю віцепрем'єрську і міністерську посаду, так само ми не розуміємо, чому лише цих міністрів ви намагаєтесь зараз звільнити. Це виглядає як така собі гра в п'ятнашки на рівні країни для того, щоб відволікти увагу від провалу вашої підтримки на рівні суспільства, від проблем, з якими щодня стикаються наші громадяни. І ви таким чином видимістю бурхливої діяльності намагаєтесь відволікти увагу суспільства. Ми давно і послідовно виступаємо за відставку всього уряду, звільняти сьогодні його третину. Насправді уряд Зеленського перетворився вже давно на такий собі театр маріонеток із правом підпису, з ляльководами, які сидять на Банковій і які не несуть жодної відповідальності за ті рішення, які спускають вниз. Отак у нас, панове, працює парламентсько-президентська республіка: без реальної підзвітності парламенту, без запитань парламентарів, без звітів урядовців, без того, щоб ми дотримувалися Конституції. спостерігаючи за цим усім, ми можемо тільки сказати, що Президентові можете доповісти: ви вже побудували де-факто жорстку президентську республіку всупереч Конституції. А Президент боїться признатися в цьому виборцям і грається в такого собі доброго царя і поганих бояр. Тому, шановні панове, чи не шановні, міністри і віцепрем'єри, ідіть собі з Богом, а, можливо, після своєї відставки розкажете про таємну програму уряду і про таємний план трансформації країни, який презентується виключно на якихось... Дякую, колеги. Я хотів би просто ще раз, я не встиг закінчити, на тому, що комітет на своєму засіданні все-таки прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Уруського Олега Семеновича з займаної посади, відповідно до його заяви. І не в останню чергу тому, що одна з... один з інструментів, яким можна справді підтримати стратегічні галузі і стратегічну промисловість, є, була і лишається локалізація - локалізація виробництва, яка дасть можливість українській промисловості ефективно боротися з імпортними аналогами. І локалізація передусім стосується саме стратегічних галузей. І за цей майже рік, скільки на посаді знаходився пан віцепрем'єр, на жаль, в сфері локалізації для стратегічних галузей так само не було зроблено жодного адекватного кроку. Тому у мене з приводу доповіді все, а є побажання до наступних кандидатів прислухатися до причин звільнення і взяти на озброєння всі ті проблеми, які були озвучені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Андрійович. Будь ласка, наступний Цимбалюк Михайло Михайлович,

Вадим Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, повага до парламенту розпочинається, перш за все, коли депутати починають поважати себе. Хіба не варто сьогодні запросити пана Уруського і спитати у нього, а чому ж у нас відбувається падіння промвиробництва? А хіба не варто запитати у пана Уруського, а чому ж на сьогоднішній день банки тільки на 5 відсотків кредитують інвестиційні проекти, які заходять в Україну? А хіба не варто запитати, чому провалено багато програм по космосу, по супутнику? А яка співпраця з Прем’єр-міністром, який нічим не допомагає розвитку промисловості в Україні? А де наш голос, колеги, в уряді по локалізації? Це є наша з вами робота – питати, що робить уряд, у тому числі для локалізації. Тут в залі, крім єдиного Наталухи, ніхто не говорить про локалізацію, ніхто не говорить про розвиток промислового виробництва в Україні, і це, колеги, є правда. І коли тут сидять міністри і відповідають на наші з вами запитання, тоді у нас з вами є комплексне розуміння, чому і які мотиви звільнення. Колеги, я хочу сказати, коли ви переступите через ті вказівки можливі або через той тиск, або через, вибачте, прийняті рішення, які не прийняті у Верховній Раді, а десь на Банковій, тільки тоді ми з вами зможемо називатися парламентом, поважати себе, і тоді нас будуть поважати інші. Ми будемо голосувати за відставку. Але варто говорити про роботу всього уряду України, і не тільки в сфері промисловості, а й в енергетиці у тому числі. Дякую. Будь ласка, Шуфрич Нестор Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги! Зараз розглядається питання відставки майже чверті уряду. Давайте поважати себе. Де Прем'єр-міністр? Чи йому все одно доля п'яти міністрів? Це неповага в першу чергу до монобільшості, і Верховної Ради в цілому, і до шановного керівництва Верховної Ради. Я хочу відмітити, що присутні були тільки два написанти заяви про відставку - це міністр екології і віцепрем'єр Резніков. решта - це їх право приходити, не приходити, але те, що нема Прем'єр-міністра, це принижує Верховну Раду як інститут і нас з вами як народних депутатів України, в першу чергу монобільшість. знаєте, про промисловість тут немає чого говорити, тому що вона у нас не зростає, а трошки відновлюється, і ще багато треба робити, щоб вона відновилась до рівня 13-го року. Є об'єктивно COVID, ми все це розуміємо, але говорити зараз про відповідальність профільного віце-прем'єр-міністра і міністра немає сенсу, тому що його знімають не за факт, не за роботу або відсутність роботи, а тому що ведуться внутрішні сварки. Ви пересварилися, ви гризете один одного, а страждають від цього українці. А що у нас відбувається зараз? А це напряму стосується промисловості. Ми спостерігаємо спостерігаємо за сваркою між Міненерго, яке звинувачує ДТЕК в тому, що відбулася аварійна допомога електроенергії з Білорусі і Словаччини, а ДТЕК звинувачує Міненерго в в тому, що вони не мають вугілля і вони допомагають їм потужностями. Я вважаю, що нам завтра треба запросити, викликати міністра енергетики, за згодою запросити керівництво ДТЕК, і хай вони…

По-перше, шановні колеги, рік тому Верховна Рада ухвалила достатньо прогресивний Закон "Про оборонні закупівлі", який, на превеликий жаль, так і не запрацював. Чому - відповідь дуже проста. Протягом року – увага – року! Міністерство стратегічних галузей промисловості не спромоглося написати відповідну нормативну базу, чим фактично поставило під загрозу зриву оборонні закупівлі. У нас сьогодні діє не Закон "Про оборонні закупівлі", а фактично Закон про державне оборонне замовлення, який був похований ще 1 січня поточного року. І діє він на підставі постанови Кабміну, яка суперечить закону. Другий момент. Щонайменше в двох рішеннях Ради національної безпеки було передбачено створення Агентства оборонних технологій. Воно так і не створено. І третє. Відповідальність за зрив оборонного замовлення несе не тільки міністр оборони і міністр стратегічних галузей, а цілий Кабмін, бо це функціональний обов'язок, який покладений на уряд. Не треба про це забувати. Дякую, Сергій Іванович. Обговорення завершено, переходимо до прийняття рішення. – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Семеновича Уруського шляхом прийняття його відставки за поданою ним заявою. Шановні народні депутати, прошу приготуватися. Прошу голосувати.

За-342 Рішення прийнято. Я прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. І крайнє питання, яке ми сьогодні встигнемо розглянути, кадрове – це про звільнення Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України. Шановні колеги, оскільки я бачу, що там час на межі, тому я вже автоматично продовжую на 15 хвилин, але до завершення цього питання. відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України. Член Кабінету Міністрів України, міністр оборони України Андрій Васильович Таран написав заяву про свою відставку. Відповідні матеріали вам надані. Шановні колеги, прошу розглянути це питання за скороченою процедурою. За-257 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Є необхідність обговорювати? Є. Тоді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 Шановні колеги, за дорученням Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 3 листопада 2021 року розглянув заяву міністра оборони України Тарана Андрія Васильовича про відставку з займаної посади. За результатами розгляду заяви про відставку міністра оборони України Тарана Андрія Васильовича з займаної посади, керуючись положенням пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рекомендувати Верховній Раді України прийняти відставку міністра оборони України Тарана Андрія Васильовича з займаної посади. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти з обговорення цього питання.

Соломія Бобровська, об'єднання "Справедливість". Насправді дуже прикро, що тут немає людини, офіцера, як він вважає, міністра оборони, який мав би тут бути присутній і мав би насправді чи не єдиний з усіх доповідати за те, що було зроблено за останніх півтора року. сфера оборони, переконана, надзвичайно важлива і пріоритетна, і стратегічна для того, щоб ми знайшли час і заслухали сьогодні про те, що було зроблено за останні півтора року. А я хочу сказати і поділитися. Вже більш ніж рік я виступаю з цієї трибуни, говорячи про те, що відбувається в галузі харчування Збройних про те, яку печінку з черв'яками чи які продукти зіпсовані привозять. Більш того, в квітні місяці Комітет безпеки і оборони висловив свою позицію чітко і по Тарану, і по його заступнику Халімону, якого дуже швидко забрали з посади і призначили штатним радником Тарана, якому минулого тижня в п'ятницю ДБР дала підозру за спробу розкрадання державних коштів на 700 мільйонів гривень. Чому немає цього пояснення сьогодні тут, на цій трибуні, перед нами всіма? В мене виникає, очевидно, логічне питання: це є велике бажання змінити його, що ми не хочемо це обговорювати? Наступне. За півтора року нуль нових військових об'єктів, нуль ремонту, нуль нової цеглини хоча б в будь-який... чи в казарму, чи в стадіон, чи в будь-який військовий об'єкт. Чому в Очакові треба шукати мінімальні гроші для того, щоб їли хлопці в їдальні і дівчата, а не в наметах в 40-градусну спеку і в мінус 20 морозу? Логічне питання? Хто має відповідати на ці запитання – пан Резніков, який буде входити в систему цю близько року чи пів? Ви знаєте, мені соромно, що ми сьогодні не заслуховуємо і що сьогодні Таран не дивиться нам в очі. Однозначно будемо голосувати "за". Дякую. Дякую. Будь ласка, Безугла Мар'яна Володимирівна, фракція політичної партії "Слуга народу". Андрія Тарана – це якраз про наслідки цивільного демократичного контролю. І це якраз про наслідки активних дій Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо виконання такого нагляду і контролю. Ті закони, які були визначені пріоритетними, а саме Закон "Про оборонні закупівлі", про фактично переформатування державного оборонного замовлення в сучасний план оборонних закупівель були постійними постійними пріоритетами, постійним предметом нагляду за тим, як це виконується. І, звісно, в комітету, і в мене, зокрема, є застереження, але давайте рухатися далі. В заяві про звільнення Андрій Таран написав, будучи людиною військовою, ні, цивільний міністр оборони відповідно до тих принципів і стандартів НАТО, до яких ми рухаємося. Зараз нова динамічна команда Головнокомандуючого Збройних Сил, час прийти до нового, нормального, цивільного Міністерства оборони. Для цього в комітеті опрацьовано проект закону. І в мене питання, що таких законодавчих змін жодна фракція не подавала ні в попередніх скликаннях парламенту, ні зараз. І для цього розроблені інструменти по нагляду, для цього відповідно ми формуємо, змінюємо команду в Міністерстві оброни. Рухаємося далі і контролюємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я просто нагадаю, що я продовжив сьогоднішнє засідання до завершення

Дорогі українці, наша політична команда дякує вам за те, що з кожним з вас з 14-го по 19-й рік ми так важко будували нову українську армію. Зеленський розпочав свою роботу з того, що він відвів наші Збройні Сили України по всій по всій лінії фронту, оголивши її. І так само ліквідував всі реформи разом з Тараном. У нас багато питань до пана Тарана. І перше з них: це ви зрадили наших спецслужбовців, коли поставили ваш підпис під операцією "вагнерівців", і зараз про це мовчите? Можливо, скажете правду після вашої відставки? У нас до вас дуже багато запитань, тому що у нас катастрофа зі стратегічними запасами. І завтра не буде чим воювати. у листопаді, закупають паливо на 21-й рік, у нас катастрофа з пальним. У нас корупційний скандал з харчуванням. Ми розпочали і зробили цю реформу харчування, а сьогодні військові їдять кашу з черв'яками. І ви за це відповідаєте разом з вашим Верховним Головнокомандувачем. У нас насправді катастрофа з кадрами. Тому що Таран, а це вже буде зараз третій міністр оборони за часів Зеленського, тільки з'ясовував стосунки і привів на посади людей, які в 13-му році не воювали, а, знаєте, вимагали з солдатів дачі їм будувати. У нас сьогодні насправді корупційні Дякую, блокується закупівля насправді техніки і немає жодної, дійсно, нової одиниці військової техніки. А на параді цього року була вся техніка, випущена або відремонтована за часів Верховного Головнокомандувача Порошенка. І, власне, ми вимагаємо, щоб сьогодні, якщо тут немає звіту міністра оборони… А знаєте, що він пише у своїй заяві? Що він готовий… Слово надається Нестору Івановичу Шуфричу, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Після цього ще Рудик Сергій Ярославович - і переходимо до голосування. Нестор Іванович, будь ласка. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, я фіксував, в чому звинувачують діючого поки що ще міністра оборони: корупція на забезпеченні військових, провал оборонного замовлення, розкрадання власності міністерства і наших військових об'єднань. А скажіть, будь ласка, скільки вам треба було часу, щоб все це побачити? Провал оборонного замовлення – це була проблема минулого року. В цьому році знов. А скажіть, будь ласка, а, може, причина дещо в іншому? Знову комусь потрібно було з кимось звести, як кажуть, рахунки. Ми пам'ятаємо, як Таран переміг у боротьбі з попереднім керівником Генштабу. Новий керівник Генштабу вже поборов Тарана. Так говоріть людям правду, що ви не… Те, що корупція, це вас не цікавить, мабуть, самі в цьому приймаєте участь, тобто маєте з цього доходи, про ті конверти, про які говорять зараз всі журналісти і вже НАБУ почало говорити. Тобто тут ви вдома. Але питання: невже особисте протистояння має трясти всю країну? А про Любченка, я повернусь, ну, хіба це секрет, що проблема була не в показниках, тому що на показники ви неспроможні, а проблема була виключно в тому, що він став претендувати на посаду Прем'єр-міністра і Шмигаль його технічно сплавив? Я це бачив не раз, але, знаєте, які підсумки? Що сплавляється потім вся влада. Тому я вам пропоную і вимагаю: не мучайтесь, беріть свого Шмигаля, який вас проігнорував сьогодні, і йдіть всі разом у відставку, і чим швидше, тим краще буде і для вас, і для людей. Дякую за увагу. Слово надається народному депутату Рудику Сергію Ярославовичу, після цього ще Валентин Наливайченко, і після цього переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Сергій Ярославович. Шановні колеги, хочете дізнатися про те, що відбувається в Збройних Силах України? Підпишіть контракт резерву першої черги, щороку будете проходити збори, і ви дізнаєтесь, чим в армії годують, ви дізнаєтесь, скільки нових об'єктів будується в армії, і ви дізнаєтесь, на якій військовій техніці їздять і користуються наші військові. Я це зробив в минулому скликанні, я це зробив і в цьому скликанні, і тому знаю, про що говорю. Але достатньо навіть не бути офіцером резерву, а просто бути смілянином і бачити, як сім років війни в центрі Сміли 25 гектарів військового містечка розвалюються, всі сім років війни! І жоден міністр оборони в цій державі палець об палець не вдарив, щоб зробити його боєздатним і вчити наших військових або готувати до оборони. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до майбутнього міністра… фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". І після цього переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Валентин Олександрович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні наші захисники, Збройні Сили України! Я вважаю, ми вважаємо, що це величезна неповага до країни, до вас, наших захисників, коли ви не чуєте ані звіту міністра оборони, не розумієте, що і навіщо змінюють в Міністерстві оборони керівництво, а головне, що буде робити новий міністр оборони під час війни, під час того, як ви мерзнете в землянках, в траншеях. Де модулі безпеки, які виробляються в сусідніх містах: в Дніпрі, і в Запоріжжі, і в Харкові? Чому не у вас, не на передовій? Чому ви, комбриги, комбати, які знаєте як захищати країну, не маєте відношення до призначення керівництва, міністра оборони? Чому так? Чому так несправедливо? Це неправильно, і це неправильний курс і для Збройних Сил, і для всієї країни. Так не має бути, має бути… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні колеги, обговорення завершено, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статей 85 та 115 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про звільнення з посади міністра оборони України Андрія Васильовича Тарана шляхом прийняття його відставки за поданою ним заявою. Шановні народні депутати, прошу приготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-341 Рішення прийнято. Шановні колеги, я прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. Як ми і домовлялися, пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим.